Доброго ранку! Я прошу заходити в зал. Приготуватись до реєстрації.

Отже, прошу народних депутатів України зареєструватись. Прошу провести реєстрацію, будь ласка. Зареєстровано 348 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Сьогодні день народження народного депутата України Вілкула Олександра Юрійовича. І, колеги, в середу, я хочу нагадати, згідно статті 25 Регламенту ми маємо 30 хвилин виступів від народних депутатів, не від фракцій, від груп, а лишень від народних депутатів. І я прошу підготуватись до запису для участі у виступах. І прошу записатись для виступів. Будь ласка.

Олександра Володимирівна. Івченко. Будь ласка, Івченко з трибуни. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, шановні українці, "Батьківщина" хоче привернути увагу до двох речей. Перше, це так звана земельна реформа, так звана земельна афера, яку сьогодні пропонують українцям. Всім зрозуміло, хто у нас буде продавець цієї землі. Це ті люди, які отримують субсидії 67 відсотків; це ті люди, які заробляють ледь-ледь на своє життя; це ті люди, які хочуть продати свій пай. А хто ж буде покупець? Згідно законопроекту і згідно поданих пропозицій нормативно-грошова оцінка цієї землі приблизно в Україні 55 тисяч. 11 мільйонів будуть стоїть ці 200 гектарів. Зовсім зрозуміло, хто ж буде і покупець цієї землі. "Батьківщина" запропонувала тим, хто хоче продати свій пай, законопроект, де вони можуть продати безпосередньо яка передасть в управління територіальній громаді, яка потім здасть фермеру для того, щоб він створював робочі місця. Але, повірте, ця афера сьогодні не б'є по долі одного українця, одного селянина, вона б'є по майбутньому нашої країни, бо саме з землі люди мають отримати в селі роботу, а з продажу своєї надлишкової продукції вони мають отримувати гідну плату. Ми розробили як "Батьківщина" безпосередньо трансформацію аграрного комплексу. Ми з вами як Верховної Рада прийняли Закон про стимулювання розвитку сімейних ферм. А де це в бюджеті? Покажіть мені, будь ласка, хто сьогодні отримує дотації. Покажіть, будь ласка, скільки взагалі йде дотацій і скільки йде на маленького фермера. 65 мільйонів з 5,5 мільярдів отримують маленькі фермери. З них 40 мільйонів з тих коштів, які видала Тимошенко в 2009 році. 140 мільйонів вона видала поворотних коштів на розвиток фермерства, сьогодні 40 йдуть в цьому бюджеті тільки 25 мільйонів. Це, що у нас політика на користь маленького сімейного фермера? А скажіть мені, будь ласка, хто сьогодні знає про чуму? В цьому році вона з'явилася вже у свійських тварин. Мені здається, ця афера сьогодні йде не на користь майбутнього. "Батьківщина" запропонувала звернення до народу України, ми оголосили проведення референдуму, яке успішно заблокувала влада через судові рішення. Ми сьогодні намагаємося зробити діалог з суспільством, щоб вони нарешті сказали, як вони хочуть розпоряджатися своєю землею. Але влада заблокувала, ми пішли далі, ми сьогодні збираємо підписи, щодня до нас приходять люди, щодня 250 тисяч підписів по всій Україні. Сьогодні ця цифра досягла 500. Просимо кожного прийти і підписатися, разом захистимо… Медуниця Олег В'ячеславович. Пане Олег. Олег Медуниця, "Народний фронт", місто Суми. Шановні депутати, шановний спікер! Хочу свій виступ присвятити проблемам дорожньої галузі в Україні і стану наших доріг. Ми в цьому залі прийняли Закон про дорожній фонд, який вступає в силу з 1 січня 18-го року. Я переконаний, що ми прийняли правильне рішення, і вже з 18-го року ми отримаємо прекрасну можливість для того, щоб протягом 4-5 років зробити прорив в дорожньому господарстві, зробити якісний ремонт доріг державного, місцевого значення, а також комунальних доріг. На жаль, величезні диспропорції у нас зараз виникають з ремонтом автодоріг. Зокрема, до моїх рідних Сум дорога М-07, яка іде через Прилуки з Києва і Ромни на Суми, перебуває в жахливому стані. І зараз я говорю не тільки від себе, а від усіх депутатів Сумщини, які неодноразово звертались до уряду для того, щоб були виділені кошти на ремонт саме цієї дороги, яка зв'язує столицю України з областю майже в мільйон населення. Ще раз хочу з цієї трибуни закликати уряд зробити це і виділити ці гроші. Ви знаєте, що ми прийняли рішення про те, що половина коштів, які йдуть від перевиконання роботи регіональних митниць, ми спрямували на ремонт доріг. І в цьому році це буде колосальна сума, декілька мільярдів гривень. Проте ці кошти йдуть лише на дороги державного і місцевого значення. Сьогодні в бюджетному комітеті буде розглядатись Закон 6308, де автори – представники всіх фракцій, це зміни до Бюджетного кодексу, який дозволяє гроші від перевиконання роботи регіональних митниць направляти не тільки на дороги державного і місцевого значення, а і на дороги комунальні, тобто на ті дороги об'їзні, які знаходяться в межах міст, і на які держава фактично зараз не витрачає коштів, а ці кошти… А ця відповідальність лежить виключно на місцевих громадах. І той транспорт сільськогосподарський, який перевозе збіжжя, який перевозе руду по об'їзним дорогам дорогам в Україні в межах великих міст, фактично зараз псує дороги, а держава на ці дороги не може жодної копійки витратити. Сьогодні, очевидно, цей законопроект буде схвалений бюджетним комітетом, і я закликаю лідерів парламентських фракцій, спікера на найближчому пленарному засіданні винести цей законопроект, щоб державні кошти пішли не тільки на державні дороги, а й на дороги в місцевих громадах для того, щоб у нас не було дисбалансу по розвитку наших територій. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Галасюк Віктор Валерійович, будь ласка. Шановний Андрію Володимировичу, шановні колеги народні депутати! Потреба у пенсійній реформі в Україні вже перезріла. Маємо 12 мільйонів пенсіонерів і тільки 10 мільйонів людей, які працюють і сплачують податок на доходи фізичних осіб і наповнюють пенсійний фонд через єдиний соціальний внесок. Пенсії настільки мізерні, що на них неможливо прожити. Мільйони українців отримують пенсію лише в 1300 гривень на місяць, а практично півмільйона українців, людей з інвалідністю, жінок, які достроково вийшли на пенсію, мають пенсії менше тисячі гривень на місяць. На ці кошти абсолютно неможливо жити в країні. Тому ми за пенсійну реформу. Але не за ту пенсійну реформу, яку пропонує уряд. Бо їх реформа призведе до багатомільйонного скорочення чисельності пенсіонерів через підняття страхового стажу і пенсійного віку. Уряд каже, що вони не чіпають пенсійний вік. Вони підвищують страховий стаж з 15 до 35 років, а пенсійний стаж піднімають з 60 до 65 років для тих, хто не має належного страхового стажу. Що це означає? Суттєве скорочення пенсійного забезпечення в Україні. Хіба за рахунок їх пропозицій збільшиться находження до Пенсійного фонду? Ні. Скоротяться видатки, причому ціною скорочення чисельності пенсіонерів в Україні. Хіба цього ми прагнемо? Ні, ні і ще раз ні. Фракція Радикальної партії пропонує кардинально інший підхід до пенсійної реформи, вирішення пенсійних проблем передусім через скорочення безробіття і підняття зарплат, через розвиток промисловості і підняття української економіки, через запровадження справедливої тарифної сітки і через усунення верхньої межі, і нарахування єдиного соціального внеску, через детінізацію економіки і через спрямування частини ренти від природних ресурсів на сплату пенсій в солідарній системі. Українські природні ресурси мають приносити кошти кожному громадянину, хто жив в країні, працював в країні, все життя поклав на країну, і він має право отримувати пенсію не тільки за рахунок тих внесків, які він сплачував, а за рахунок природних ресурсів. Тому ми з Олегом Ляшком і з фракцією Радикальної партії, з однодумцями запропонували комплексний, сміливий і системний антикризовий план розвитку економіки, який дозволить побудувати сильний і міцний економічний фундамент в Україні для того, щоб підвищити пенсії, підвищити заробітну платню без скорочення кількості пенсіонерів в Україні, те, що сьогодні на жаль пропонує уряд. Навколо цього треба об'єднуватися всім проукраїнським силам. Дякую. Дякую. Корчик Віталій передає слово Максиму Бурбаку. Будь ласка, пане Максим. 10:16:28 БУРБАК М.Ю. Доброго дня! Максим Бурбак, 204 виборчий округ фракція "Народного фронту". Шановні колеги, хотів би сьогодні, зараз на професійному і дискусійному майданчику поговорити проблеми про автомобілі з іноземною реєстрацією. Ми бачимо людей, які зібралися під парламентом, які справедливо вимагають того, щоб це питання було врегульовано чинним законодавством. Але хотів би зазначити, що існують два аспекти цього питання. Перше, це питання врегулювання розмитнення і постановки на облік в сервісних центрах Національної поліції автомобілів, які були вже завезені нашими громадянами, але вони на іноземній реєстрації. Думаю, що профільний комітет врешті-решт повинен владнати цю ситуацію і пояснити людям, що їм з цим мотлохом робити? По-друге, я хотів би сказати, що саме головне при цьому розгляді питання це безпека руху. Я є депутатом-мажоритарником з західної України Чернівецької області, де дуже багато таких автомобілів. То можу вам зазначити, що кожне друге ДТП за участі, питання каліцтва або є ДТП зі смертями, це за участі автомобілів з іноземною реєстрацією. А часто-густо при розгляді вже в судах щодо відшкодування шкоди, нанесеної третім особам, це і каліцтво, це і смертельні випадки, немає власника в Україні, немає відповідного страхування цього автомобіля і немає кому відповідати. Получається так: збили людину, відвезли автомобіль у ліс, а немає власника, і поліція шукає. Друге питання, це питання законопроекту, який я особисто зареєстрував зі своїм колегою Корчиком, це законопроект ще в минулому році, яким передбачається дзеркальну європейську норму щодо справляння плати за проїзд нашими дорогами. Хочу нагадати, що з 11 червня наші громадяни зможуть вільно пересуватися країнами Європи, і вони також будуть використовувати свій персональний транспорт. Так от, заїжджаючи в Молдову, в Румунію, в інші країни Євросоюзу також, вони справляють плату за використання автобанів, або доріг. І це не є два-три євро в день, там суми значно більші. Нашим законопроектом передбачається, що автомобілі з іноземною реєстрацією, які заїжджають на територію України, також повинні платити за використання доріг, які ми врешті-решт почали робити. І не хочу, щоб маніпулювали фактами. Пропонується два євро в день, сім євро за тиждень, і чим більше ти платиш за використання доріг України, тим дешевше. Тому я хотів би, щоб дана проблема обговорювалась на парламентському комітеті і на майданчику професійної дискусії, а не маніпулювання фактами. І цю проблему не треба замовчувати, впевнений, що профільний комітет зможе її вирішить. Дякую.

Шановні колеги, Хочу звернути вашу увагу на той великий суспільний резонанс, який викликало наше вчорашнє рішення щодо законопроекту 5313 щодо збільшення частки української мови в українському телепросторі. Саме так, збільшення частки української мови в українському телепросторі. Мова не йде про боротьбу проти російської мови або будь-якої іншої мови, мова йде саме про збільшення української мови в українському телерадіопросторі. Вчора Президент України сказав, що таке рішення може і не було б необхідним, якби власники та керівники телерадіоорганізацій ще рік тому, ще два роки тому дослухалися і до звернення Президента, і до звернення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, і своїми власними рішеннями призвели до того, щоб української мови в українському телерадіопросторі стало більше. Але так не сталося, на жаль, дійсно є телеканали, які вже сьогодні працюють здебільшого українською мовою, є телеканали, які мають сто відсотків української мови в ефірі і велика шана керівникам і власникам таких телеканалів. Але, на жаль, це не стало загальноукраїнським явищем. український парламент прийняв вчора рішення щодо того, щоб збільшити частку української мови в українському ефірі. Вчора було багато критики, причому з обох боків. Хто казав, що це наступ на російську мову, на інші мови народів України. Хтось казав, що це недостатнє рішення, давайте сто відсотків української мови. Але мені здається, що український парламент вчора прийняв досить виважене рішення, з одного боку значно збільшиться частка української мови в українському ефірі, але залишається багато можливостей і для інших мов, і для російської мови. Бо ми маємо велику кількість передач російською мовою на патріотичних каналах з патріотичним змістом. Закон передбачає, що мовлення кримськотатарською мовою, а також мовами інших корінних народів України, воно зараховується до частки частки української мови в ефірі. Тому я хочу подякувати всім народним депутатам, які вчора приймали це рішення. я вважаю, що воно було, дійсно, виваженим. І комітет, який працював над цим законопроектом, зробив все для того, щоб отримати такий текст, який набрав вчора… Будь ласка, 10 секунд. ШВЕРК Г.А. І я вважаю, що український парламент вчора ще раз продемонстрував, що він є українським парламентом. Так тримати! Дякую дуже. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Світлану Войцеховську. Прошу, народний депутат Юрій Береза. Шановні співгромадяни, шановні народні депутати, я хочу звернутися сьогодні в підтримку, по-перше, попереднього виступу колеги, і, по-друге, проаналізувати і процитувати все, що відбувалося на початку 2014 року. Російські танки, російська зброя якраз прийшла на пері телеканалу "Інтер". Вона прийшла під проводом російської церкви. І я хочу нагадати про те, що в 2014 році в березні під українську техніку, під українські танки кидалися з іконами якраз представники комерційної московської церкви. І це досить яскраво висвітлювалось якраз на проросійських каналах, на російській мові. Зараз ми вже втратили біля 10 тисяч чоловік. Сьогодні у нас йде четвертий рік війни. І, на жаль, в цьому залі у нас є ще привід для дискусій, і ми дозволяємо дискутувати "п'ятій колоні", яка закликала війська окупанта на нашу територію, які зробили все для того, щоб у нас був відторгнутий Крим. Які зробили все для того, щоб українці гинули кожного дня, матері, які втратили дітей, виплакували свої очі. Але я хочу нагадати одну подію, точніше дві події 3-річної давнини. 23… 22 травня минулого року ми понесли самі найбільші втрати – це бій під Волновахою, коли 51-а була розстріляна так званим "Бєсом", і 23-е, коли батальйон "Донбас" був розстріляний під Карлівкою. Я хочу, щоб ми зараз всі встали і хвилиною мовчання пом'янули тих героїв, які віддали першими життя за Україну. Прошу всіх встати.

23 травня 2014 року в нерівному бою з сепаратистами під Карлівкою загинуло п'ятеро воїнів-добровольців батальйону Донбас. Імена цих героїв: Архипов Василь Васильович (позивний Козлов Микола Володимирович (позивний "Матвій"), Ковалишин Олег Ярославович (позивний "Рейдер"), Мірошниченко Олексій Костянтинович (позивний "Федір"), Рябенко Денис Володимирович (позивний "Рябий"). Хлопці потрапили в… Будь ласка, хвилину. Завершуйте. БЕРЕЗА Ю.М. Олексію Мірошниченку вирізали серце, прив'язали до КАМАЗу і 60 кілометрів тягали по дорогах Донеччини. Ми що, повинні це вибачити?! Послухайте, їх ідеологія чужа для нашої країни. Слава Україні! І вічна пам'ять українським героям! Прошу, народний депутат Ольга Богомолець. в такі тяжкі часи, в яких знаходиться Україна під час військових дій, коли ми втрачаємо наших бійців, життя кожної людини є безцінним. Як ви знаєте, зараз Міністерство охорони здоров'я працює над так званою реформою охорони здоров'я. Внаслідок створення постанови про госпітальні округи, які сьогодні можна назвати не госпітальними округами, а госпітальними капканами, відбуваються величезні проблеми в усіх регіонах України. Для того, щоб вирішити ці проблеми, "Блоком Петра Порошенка" було зорганізовано, ініційовано круглий стіл разом з Комітетом охорони здоров'я, в якому прийняли участь 10 народних депутатів і 250 представників районних рад. Практично всі райони і області були представлені. На цьому круглому столі люди говорили про неможливість виконати постанову, про те, що той медичний заклад, який залишається за районом, для того, щоби до нього доїхати реально потрібно три години. І врятувати життя людини з інфарктом і інсультом неможливо. Говорили ті міста, в яких стоять атомні станції, які позбавляють сьогодні мати можливість мати медичну частину при атомній електростанції. Говорили ті міста, в які приїжджають сотні тисяч людей на відпочинок, і в яких не буде внаслідок такої госпітальної реформи медичного закладу. Хочу зазначити, що Міністерство охорони здоров'я і на три прямі звернення Комітету охорони здоров'я до Прем’єр-міністра, міністр охорони здоров'я, виконуючий обов'язки міністра і заступник знехтували проведенням круглого столу. 250 людей голів районних рад, обласних рад, лікарів з усієї України чотири години в п'ятницю 19 травня практично з 3 години і до пів восьмої вирішували і шукали шлях, як вийти з цієї ситуації, як зберегти життя громадян. Ніяких постанов, ніяких підзаконних актів наказів, які мало розробити МОЗ для функціонування госпітальних округів наразі не зроблено. Не зроблено формування госпітальних рад. Не зроблені плани реструктуризації установ в межах госпітального округу. Не зроблені документи по формуванню бюджетів госпітальних округів. 250 представників районів вимагали скасування постанови про створення госпітальних округів. Тому прошу цим виступом… Це є відкрите звернення до Прем’єр-міністра України до неможливості командою Міністерства охорони здоров'я нехтувати проблемами громадян, до Прем’єр-міністра України щодо неможливості затримки виплати заробітних плат тим людям, які сьогодні працюють і рятують життя українських…

Я категорично погоджуюсь зі своїм колегою Юрієм Березою, який говорить про те, що ми повинні зробити все, щоби не допустити реваншу "регіоналів" в нашій країні. І минулого тижня ми приймали дуже важливі законопроекти. Якби хто скептично до цього не ставився, але заборона символу агресії Росії – "колорадської стрічки" – це історичне рішення цієї Ради. І дехто тут, ті, що сидять зліва, які окопалися і є "п'ятою колоною" Кремля, категорично проти цього, категорично проти перейменування і декомунізації наших сіл і містечок. Вони будуть робити все, щоби повернути банду Януковича назад, бо їм так треба, їм так добре жилося. Але цього не буде: країна змінилася. І тому я вважаю, що ми повинні зробити все для того, щоби зупинити реванш "регіоналів" в цій сесійній залі, в країні, в Києві. І тому фракція "Народного фронту" звертається до всіх постмайданних демократичних сил разом об'єднатися для того, щоб виписати учасників постанови і звернення до Ради національної безпеки стосовно ведення персональних санкцій проти оточення Януковича. Прикро, що наші колеги по коаліції не підтримали минулого тижня цю постанову. напишемо, суттєво її розширимо і будемо реєструвати. Як ми маємо зупинити реванш "регіоналів" тут, так ми маємо зробити це на місцях. В рідних моїх Чернівцях вже відбувся реванш профірташівської запроданської фракції, там разом об'єдналися "Свобода", "Самопоміч", "Народний контроль", колишні "тушки" з "Батьківщини", колишні регіонали, і вони роблять все для того, щоб зупинити роботу міста. Подивіться, вчора відбувалась сесія міської ради. Понад цілий день говорили, балакали і в решті-решт виділили 2,8 мільйона гривень на погашення заборгованості за квітень обленерго за використану воду "Чернівціводоканалом". Але ж ця заборгованість росте. Чому не прийняти комплексну програму на цілий рік? А тому що хочуть зробити все для того, щоб місто не розвивалося, щоб міський голова Олексій Каспрук не міг працювати. Тому я впевнений, що профільний Комітет з питань місцевого самоврядування повинен сьогодні же розглянути звернення Олексія Каспрука, Чернівецького міського голови, який звернувся до спікера парламенту Андрія Парубія з пропозицією призначити дату позачергових виборів Чернівецької міської ради. Треба зупинити профірташовський реванш у Чернівцях, тому що те, що станеться в Чернівцях, може бути у всій Україні. Я звертаюся до всіх голів фракцій, зверніться до своїх членів комітетів, щоб вони сьогодні ж вимагали від Власенка поставити це питання в порядок денний. І в решті-решт врятувати Чернівці від запроданівської фірташовської банди. Слава України! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Єгора Соболєва. Я би хотів розповісти парламенту і суспільству, як його обманюють на очах у нас всіх. Антикорупційне бюро розслідувало справу про незаконне збагачення депутата Дейдея. Коли Антикорупційне бюро з антикорупційним прокурором вирішили, що ця справа готова, вони пішли до Генерального прокурора Юрія Луценка з проханням, щоб він виконав свою роботу, підписав подання до парламенту на згоду до притягнення до кримінальної відповідальності. Що зробив Генеральний прокурор? Він взяв іншу справу, яка також була в проваджені Антикорупційного бюро Антикорупційної прокуратури, справу про незаконне збагачення депутата Лозового. Але слідчі, детективи, прокурори вважали що ця справа потребує додаткових зусиль, додаткових дій. Генеральний прокурор зробив третій крок. Він підійшов до антикорупційного прокурора і сказав: "Слухай, в мене є ще матеріали на депутата Бобова. Там теж ідеться про помилки в деклараціях. Це ж твоє провадження, твоя підслідність. Ти можеш це взяти в розслідування?" Антикорупційний прокурор згідно законодавству сказав: можу. І що після цього робить Юрій Луценко? Він пише в "Фейсбуці", що ми разом з антикорупційним бюро, з антикорупційною прокуратурою підготували подання на притягнення до кримінальної відповідальності трьох народних депутатів: Дейдея, Лозового і Бобова. Всі розуміють, що значить в цій залі. Дуже багато людей замислилось, а хто наступний? Всі розуміють, що це значить для людей. Люди кажуть, так не виглядає, що це є лідери корупції, але добре, якщо Генеральна прокуратура разом з антикорупційним бюро, разом з антикорупційною прокуратурою роблять таку роботу, добре, ми їх підтримаємо. І фінал цієї оборудки. Написав в "Фейсбуці", Юрій Луценко після цього не робить свою роботу. Не подає до парламенту подання на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів Дейдея і Лозового, а концентрується на одному народному депутаті, матеріали на якого збирала Служба безпеки України разом з Генеральною прокуратурою. На посаді Генерального прокурора ми маємо висококваліфікованого шахрая, генія політиканства, який не має жодного відношення до права! Він сьогодні має прийти до парламенту. Давайте його запитаємо про справу щодо Конституційного Суду, який надавав Януковичу диктаторські повноваження. Про справу про Іловайську трагедію, яку він обіцяв ще минулого року розслідувати! У мене велике прохання. Тут кожен народний депутат може припинити це неподобство. Поставити підпис під висловлення недовіри Генеральному прокурору. Не будемо покривати чужі ігри! Доброго дня, шановний український народе, шановні народні депутати! Олег Мусій, 124-й виборчий округ, Сокальщина, Червоноград, політична партія "Народний контроль". Ви знаєте, в житті кожної людини завжди буває період розкидати каміння, а потім збирати каміння. А особливо це стосується, напевно, життя нашої влади. Що ми маємо станом на сьогодні? У квітні минулого року Верховна Рада, коаліція, більшість обрала новий уряд. І пройшло вже більше як півтора місяця з того часу, коли уряд повинен був би публічно перед всіма народними депутатами як представниками народу України, а відповідно і перед всім народом України зробити публічний звіт з цієї трибуни. Тиждень тому представник "Блоку Петра Порошенка", який виступав з цієї трибуни також як народний депутат у середу, закликав, задумайтесь, власне, той уряд, який вони призначили, до публічного публічного звіту, щоб був День уряду, щоб кожен народний депутат мав час регламентний задати запитання уряду, що вони зробили за цей рік, як вони ощасливили український народ. І що ми маємо у відповідь? Черговий договорняк. Виявляється, що один із комітетів, економічної політики, вже прийняв рішення про визнання діяльності уряду до відома і чомусь в обхід цієї зали, в обхід українського народу вирішив це зарахувати як звіт уряду. Я вимагаю від Голови Верховної Ради як людини, яка організовує наші засідання, забезпечити регламентну і конституційну норму по звіту річному уряду і внесенню після того не тільки постанови тієї, яка є, про те, що давайте ми висловимо питання довіри чи недовіри. Я думаю, що уряду потрібно також було б запитати у залу, чи він підтверджує легітимність цього уряду, і запитати, чи він довіряє теперішньому уряду України, і отримати знову оцей так званий імунітет, який має бути. Тому прошу на це офіційне звернення відреагувати керівництво Верховної Ради і забезпечити можливість народних депутатів і народу України ознайомитися зі звітом уряду, адже претензій до багатьох міністрів у нас є і так, я думаю, що депутати своє слово скажуть. колезі своєму із "Народного фронту", який в камуфляжі закликав вшанувати тільки сьогодні пам'ять загиблих. Насправді, ви і я також, і 23 народних депутати майже рік тому подали постанову Верховної Ради України, і ми є автора цієї постанови. Вона має номер 5228, від 05.10.2016 року про вшанування пам'яті на кожному засіданні усіх загиблих 10 секунд, завершіть. Ініціювали на засіданні Погоджувальної ради внесення до порядку денного і голосування цієї правильної абсолютно постанови, щоб ми не вшановували пам'ять один раз на місяць, а вшановували її щоденно. Слава Україні! Час для виступів народних депутатів завершений. Але перед тим як перейти до порядку денного хочу вам повідомити, що в президію надійшла вимога на перерву від двох фракцій "Самопомочі" і Радикальної партії, яку вони просять замінити виступом від трибуни. І, колеги, через 3 хвилини ми перейдемо до голосування по порядку денному. Будь ласка, Олег Валерійович Ляшко. Шановні колеги народні депутати! Шановні українці! Я хотів би привернути вашу увагу до важкого життя наших українських селян. Сьогодні найбільша проблема для людей – це ціна на молоко. Адже переважна більшість сільських сімей живе від корівки, від того, яка ціна на молоко. Сьогодні мені селяни з усієї країни повідомляють про те, що ціна на молоко із 5 гривень, яка була, упала до 3,80 за літр молока. Ціни на продукти харчування ростуть, на ліки ростуть, на газ, на комуналку, на все на світі ростуть, а ціна на молоко, головне, від чого селяни живуть, падає. 3,80 за літр молока дешевше від півлітрової пляшки мінералки. Тому ми звертаємося до уряду з вимогою регулювати ціни на молоко і встановити мінімальну ціну на молоко хоча б 5 гривень за літр. Для того, щоб сім'я сільська могла себе прогодувати. Друге питання. Це робота фермерів на селі. Уряд багато говоре про підтримку села, але в реальності її немає. Півмільярда гривень у цьому році передбачено дотації на сільгоспвиробників. Мільярди гривень передбачено дотації на відшкодування ПДВ для сільгоспвиробників. І хто його отримує? В основному отримують латифундисти, великі корпорації. Жодної копійки державної підтримки до фермера безпосередньо в село не надходить. Люди не можуть взяти кредити в банку, щоб купити посівний матеріал, паливно-мастильний матеріал, хімдобрива. Не мають жодної підтримки на відшкодування вартості дорогезних кредитів в комерційних банках. Сільськогосподарське наше машинобудування: Харківський тракторний завод, Кропивницька колишня "Зірка" (зараз "Ельворті"), Білоцерківський машинобудівний завод – хоч копійку отримали державної підтримки? Ні. Це означає, що наше сільськогосподарське машинобудування, техніка, недоступна для села. І влада натомість хоче продавати землю. Розказують, що прийде рай і в селі буде щастя, і всі купатимуться, як вареники в маслі. Брехня! Влада хоче перетворити українських селян на батраків. Саме тому фракція Радикальної партії зареєструвала зміни до Конституції України, 175 народних депутатів підписались, щоб головним господарем на українській землі був український селянин і український фермер. невідкладно розглянути ці зміни до Конституції і навічно закріпити право господарювання на рідній землі за українським селянином. Дякую за увагу. Отже, ми переходимо до питань порядку денного. Традиційно ми розпочинаємо з питань ратифікації. підтримати пропозицію розгляду за скороченою процедурою, щоб ми змогли прийняти заплановані на сьогодні законопроекти. Отже, колеги, я прошу зайти в зал і приготуватись до голосування. І першим у нас стоїть в порядку денному проект Закону про ратифікацію Адміністративних домовленостей щодо охорони інформації з обмеженим доступом між урядом України та Організацією Північноатлантичного договору (номер 0144). І я, колеги, ставлю на голосування пропозицію розгляду його за скороченою процедурою. Колеги, будь ласка, прошу підтримати і взяти участь в голосуванні. Можемо голосувати? Голосуємо за скорочену процедуру. Прошу підтримати.

За-136 Будь ласка, займіть робочі місця, я ще раз поставлю. Це Андрій Володимирович відійшов і голосування зірване. Андрій Володимирович! Іванчук! Без вас голосування безперспективне просто, я прошу повернутися на робоче місце, інакше шансів нема на успіх. Колеги, будь ласка, займіть робочі місця. І я ставлю на голосування пропозицію, щоб проект Закону 0144 розглянути за скороченою процедурою. Прошу підтримати, прошу голосувати. Голосуємо, колеги, будь ласка.

За-154 Рішення прийнято. Я запрошую до доповіді голову Комітету у закордонних справах. Гопко Ганна Миколаївна, будь ласка. Доброго дня, шановні українці! Комітет у закордонних справах 17 травня розглянув внесений Кабінетом Міністрів України проект Закону ратифікацію Адміністративних домовленостей щодо охорони інформації з обмеженим доступом між урядом України та Організацією Північноатлантичного договору і ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти вказаний проект закону за основу і в цілому. Метою прийняття вказаного проекту закону є виконання Україною внутрішньодержавних процедур, а саме Адміністративні домовленості забезпечать рівноправний партнерський характер взаємовідносин в процесі інформаційного обміну та визначають детальні процедури взаємної охорони інформації з обмеженим доступом, які будуть створюватися в ході співробітництва між Україною та Організацією Північноатлантичного договору. Хочу сказати, що для цілей цих домовленостей ми бачимо, що інформація з обмеженим доступом буде означати всю інформацію, матеріали підготовлені, створені самостійно чи спільно або обмін, який здійснюється між сторонами, що підлягають обмеженню в доступі, незалежно від форми їхнього вираження, усно, візуально, письмово. Також положення цих домовленостей застосовується до всіх видів діяльності, пов'язаних з обміном інформації з обмеженим доступом між Україною та НАТО і поширюється на всю інформацію України зі ступенями обмеження доступу, для службового користування, таємно, цілком таємно із відповідними, які співвідносяться таким же чином. Тому, колеги, я хотіла б закликати вас, щоб ми сьогодні проголосували і ратифікували ті адміністративні домовленості, відповідно до статті 4 Угоди про безпеку між урядом України і НАТО ще від 1995 року. Прошу голосувати, я сподіваюся, що наступним буде це парламентський контроль над сектором безпеки і оборони, законопроект, який готується, також закріпить нашу співпрацю на євроатлантичному напрямку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. До доповіді запрошується заступник голови Служби безпеки Поярков Вадим Олександрович, будь ласка. Шановний головуючий, шановні народні депутати України, до вашої уваги пропонується проект Закону України про ратифікацію Адміністративних домовленостей щодо охорони інформації з обмеженим доступом між урядом України та Організацією Північноатлантичного договору за реєстраційним номером 0144. Вказані адміністративні домовленості, вчинені 28 вересня 2017 року в місті Києві, набирають чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання сторонами внутрішніх процедур необхідних для набрання ними чинності. Укладення адміністративних домовленостей, передбачених статтею 4 Угоди про безпеку між урядом України і Організацією Північноатлантичного договору від 13 березня 1995 року, з метою впровадження детальних процедур і забезпечення взаємної охорони інформації з обмеженим доступом, обмін якою в разі потреби буде здійснюватись між Україною та НАТО в ході співробітництва. З метою набрання цим міжнародним договором чинності Службою безпеки України підготовлено проект Закону України про ратифікацію Адміністративних домовленостей, які погоджено із заінтересованими державними органами, а також отримано висновок Міністерства юстиції України про його відповідність Конституції та законодавству України. З огляду на наведене прошу підтримати вказаний законопроект, прийняття якого як закону дозволить завершити внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання чинності зазначеним міжнародним договором. Дякую за увагу, прошу підтримати.

Прошу провести запис: два – за, два – проти.

Мельничук Іван Іванович. Колеги, лишень один виступ, секундочку… Це означає, що через дві хвилини відбудеться голосування, і я прошу запросити в зал і секретаріат Верховної Ради, і голів фракцій, запросити усіх депутатів в зал. Пане Іван,

Мова іде про адміністративні домовленості з нашим партнером по НАТО щодо основних засад роботи з інформацією з обмеженим доступом. Зокрема, мова іде про визначення грифу секретності та допуску до особливої інформації, яку використовують у співпраці українська сторона та Північно-Атлантичний альянс. Також, відповідно до українського законодавства та стандартів НАТО, регулюється питання фізичного захисту таємної інформації, засоби реєстрації та контролю за нею, механізми обміну інформацією з обмеженим доступом відповідальність за порушення встановлених правил. Це посилить ефективність співпраці нашої країни з членами альянсу,

не кажу страшне слово "НАТО", а кажу Північно-Атлантичний альянс. Підтримайте, будь ласка. Доповідь закінчила. Отже, колеги, обговорення завершено. Прошу заходити в зал і приготуватися до прийняття рішення. Колеги, я переконливо прошу запросити усіх в зал. Важлива ратифікація і важливо вийти на позитивне голосування. Будь ласка, я почекаю ще 30 секунд, заходимо в зал, займаємо робочі місця. Переходимо до голосування. Колеги, я ставлю на голосування проект Закону про ратифікацію Адміністративних домовленостей щодо охорони інформації з обмеженим доступом між урядом України та Організацією Північноатлантичного договору (номер 0144) за основу і в цілому. Прошу всіх проголосувати. І прошу підтримати. Колеги, хто чує мене, підкажіть, щоб місця зайняли і взяли участь в голосуванні колеги наші. Отже, за основу і в цілому 0144. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. чекати. Будемо чекати. Прошу запросити депутатів в зал. Я поставлю на повернення, і ми приймемо цю ратифікацію, вона є важлива і позиційна. Це співпраця української держави з Північноатлантичним альянсом. З Організацією Північноатлантичного договору. Я прошу запросити усіх в зал. Я поставлю на повернення. І, будь ласка, запросіть депутатів в зал. Прошу включити по фракціях, щоб ми зорієнтувались.

Будь ласка, запросіть в зал депутатів. Колеги, прошу не виходити з валу, а навпаки, заходити. Голів фракцій я попрошу запросити депутатів на робочі місця. Колеги, як ви відчуваєте, я можу ставити на повернення? Прошу приготуватися до голосування, і я ставлю пропозицію повернутися до голосування за проект Закону про ратифікацію 0144. Колеги, кожен голос має значення, тому я прошу уважно взяти участь у голосуванні, і я прошу повернутися… Прошу проголосувати за повернення 0144. Прошу проголосувати. Голосуємо, колеги.

є потенціал. Будь ласка, запросіть в Я переконливо прошу депутатів зайти в зал. Я хочу нагадати, ми розглядаємо проект Закону про ратифікацію Адміністративних домовленостей щодо охорони інформації з обмеженим доступом між урядом України та Організацією Північноатлантичного договору (№ 0144). Важлива міжнародна угода, і я прошу усіх зайти в зал.

зал. Можна ставити? Будь ласка, займіть робочі місця, я поставлю зараз ще раз на повернення.

Підходять народні депутати. Будь ласка, відразу займайте робочі місця. Запросіть усіх, хто в кулуарах, хто веде політичні дискусії. Отже, колеги, я ставлю ще раз пропозицію на голосування повернутись до розгляду проекту Закону 0144 про ратифікацію. І прошу уважно кожного проголосувати і взяти участь у голосуванні. Колеги, кожен голос має вагу. Будь ласка, займіть робочі місця. Я ставлю на голосування пропозицію повернутись до 0144. Депутати підійшли, я думаю, голоси будуть. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу проголосувати, не виходіть із залу. Прошу підтримати, голосуємо, голосуємо. Три голоси. Хтось утримався помилково. Я бачу, що помилково утрималися. Я поставлю ще раз, будь ласка. Прошу уважно голосувати. Прошу зайняти робочі місця. Будь ласка, займіть робочі місця. І я ставлю на голосування пропозицію. Колеги, запросіть, я бачу, щойно вийшов один депутат, запросіть у зал. І я ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту Закону 0144. Уважно! Кожен голос має значення, візьміть участь в голосуванні. Прошу проголосувати за повернення. Колеги, будь ласка, голосуємо! Прошу проголосувати за повернення. Голосуємо! Голосуємо, колеги, за повернення. За-224 Я бачу: не встигли. Ми вже виходимо на рішення – два голоси – ми вже виходимо на рішення. Будь ласка, колеги, я вас прошу, хто є в проході, незалежно від фракції, це питання не фракції. Будь ласка, попросіть Сергія. Сергій! Пане Іване, будь ласка. Вже голоси є. Отже, Отже, займаємо робочі місця. І я прошу зайняти кожного робоче місце. бачу: не спрацювала картка. Я ставлю на голосування пропозицію (я бачив) повернутися до проекту Закону про ратифікацію (0144). Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо! Прошу підтримати. Голосуємо уважно! Потім посваритесь. Голосуємо. Ще раз поставлю, я бачу, ще раз поставлю. Займіть місця, уважно голосуйте. Прошу уважно голосувати. І я ставлю ще раз на голосування пропозицію повернутися до проекту Закону 0144. Я прошу усіх взяти участь в голосуванні. Голосуємо, колеги, за повернення. Увага! Голови фракцій, допоможіть організувати депутатів. Голосуємо за повернення. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

За-234 І я ставлю на голосування проект Закону про ратифікацію Адміністративних домовленостей щодо охорони інформації з обмеженим доступом між урядом України та Організацією Північноатлантичного договору (0144) за основу і в цілому. Колеги, не виходіть, проголосуйте. Проголосуйте, колеги. Не виходіть. Ми ледь назбирали голоси. За основу і в цілому. Прошу проголосувати. І прошу підтримати. Голосуємо. Кожен голос має значення. Голосуємо.

За-231 Закон прийнято. Переходимо до наступного проекту постанови порядку денного, це проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Актуальні питання зовнішньої політики України" (6014). Я прошу підтримати пропозицію розгляду за скороченою процедурою. Прошу проголосувати. За-188 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді голову комітету Гопко Ганну Миколаївну. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги! Я дуже хотіла, щоб сьогодні ви підтримали Постанову Верховної Ради України про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Актуальні питання зовнішньої політики України". В запропонованих до затвердження рекомендаціях парламентських слухань систематизовані та враховані пропозиції народних депутатів, центральних і місцевих органів виконавчої влади, представників аналітичних центрів, громадських організацій, які були на парламентських слуханнях, які відбулися 7 грудня 2016 року. Я хочу сказати, що це були перші за 13 років в парламенті слухання присвячені зовнішній політиці України. І ми чітко зазначили, що протидія збройній агресії Російської Федерації проти України, відновлення територіальній цілісності, захист та відновлення прав громадян України, які постраждали в ході міжнародного збройного конфлікту, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, а також Криму, Севастополя, окремих районів Донецької і Луганської областей, є ключовими пріоритетами і визначальними завданнями української держави в цілому і української дипломатії зокрема. Я хотіла б сказати, що у нас є декілька пріоритетів в зовнішній політиці. І хотіла б подякувати всім парламентарям, які активно долучаються до участі в різних міжнародних асамблеях. Серед цих пріоритетів перше, це зміцнення міжнародної єдності і солідарності з Україною. Без потужної підтримки наших партнерів нам і надалі важко буде самотужки зупиняти зовнішню агресію. Але водночас ми повинні пам'ятати уроки 1917-1921 років, коли Україна залишилась сам-на-сам з агресором. Друге надзвичайно важливе. Це європейська євроатлантична інтеграція. Ми отримали безвіз, у нас є Угода про вільну торгівлю з Європейським Союзом. Буде ратифікована асоціація між ЄС. Але потрібно і надалі напрацьовувати. Можливо, також посилювати партнерство з НАТО. Ще один важливий пункт. Це енергетична безпека. Я думаю, що ми маємо докласти зусилля для того, щоб блокувати такі проекти, як ОПАЛ, "Північний потік". Ще для нас надзвичайно важливо, посилити роль культурної дипломатії. Також надзвичайно важливо. Також для нас надзвичайно важливим є належне фінансове забезпечення Міністерства закордонних справ, оскільки зовнішня політика потребує збільшення фінансування, як і сфера безпеки і оборони. І дякую парламенту, який в 2016 році і на бюджет 2017-о доклали зусиль, щоб було збільшено фінансування. Але також для нас одне з надзвичайно важливих є і це є в рекомендаціях наших парламентських слухань, це ухвалити протягом півріччя з моменту внесення на розгляд новий Закон України про засади зовнішньої політики. І ухвалити новий Закон України про дипломатичну службу. І зокрема Борис Іванович Тарасюк є головою робочої групи. Я закликаю всіх парламентарів долучатись. І через буквально два тижні ми внесемо на розгляд парламенту новий Закон про дипломатичну службу. Також закликаю наших дипломатів до більш тісніших контактів для того, щоб відстоювати наші з вами інтереси. Хотіла б подякувати всім. В рекомендаціях, ви бачите, є конкретні пропозиції Верховній Раді, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Генеральній прокуратурі. І я думаю, що успіх зовнішньої політики залежить від ефективних ефективних внутрішніх перетворень, оскільки зовнішня політика є безперечним продовженням внутрішньої. І хотілося б, щоб тут у парламенті… Будь ласка, 30 секунд. ГОПКО Г.М. І я закликаю більш ефективніше працювати в парламенті для того, щоб нашим дипломатам давати більше потужних аргументів щодо подальшої підтримки України в цьому непростому світі, де багато турбулентностей. Дякую за увагу. І запрошую до дискусії.

Дякую за можливість висловитися. Олена Сотник, фракція "Самопоміч". Очевидно, що зовнішня політика на сьогоднішній день є одним ключовим пріоритетом, тому що Україна перебуває на сьогоднішній день де-факто в стані війни з Російською Федерацією, яка розв'язала цю агресію 3 року тому. Ми, на превеликий жаль, завдяки цій страшній війні стали в першу чергу суб'єктом, ми стали впливати на зовнішню політику інших країн, до нас стали прислухатися. Але, на превеликий жаль, у той же час ми не використовуємо в повній мірі цю можливість. На сьогоднішній день немає ні в МЗС, ні у Президента України реальної стратегії зовнішньої політики для України. Тому що реальна стратегія має виходити перш за все з інтересів держави. Ми маємо назвати війну війною. Ми маємо назвати окуповані території окупованими. Ми маємо вимагати від всього світу гарантій, в тому числі по Будапештському меморандуму, і ми маємо жорство говорити про те, що весь світ на сьогоднішній день має дивитися на цю ситуацію саме як на військову агресію Російської Федерації, сприймати Росію як агресора. І в першу чергу це залежить від того, як Україна сформує цю позицію. Друге питання. Це питання того, що в законодавстві визначено на сьогоднішній день пріоритети зовнішній політиці, це європейська інтеграція. Європейська інтеграція на сьогоднішній день, на превеликий жаль, залишилася лише словами, які дуже часто використовують наші лідери і політики. Але, насправді, політичної волі для того, щоб підготувати інституції, для того, щоб мати законодавство і виконувати свої зобов'язання, щоб Україна перетворилася на європейську, на превеликий жаль, цього немає. Тому, я дуже сподіваюся, що ці рекомендації стануть початком реалізації даної стратегії, яку… Реалізації цієї стратегії, яку Україна обрала три роки тому, заплативши за це власною кров'ю і продовжують зараз хлопці відстоювати наше право на європейську інтеграцію, на європейську процвітаючу країну, вмираючи у війні,

Віктор Вовк, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні колеги, нинішня Верховна Рада має успішний досвід реалізації своїх конституційних повноважень щодо визначення засад зовнішньої політики держави, що є особливо важливим в умовах зовнішньої агресії. Парламент ухвалив рішення про визнання Росії державою-агресором та визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо злочинів проти людяності та воєнних злочинів скоєних вищим керівництвом Росії. Наш парламент прийняв нещодавно звернення до Конгресу США щодо практичної реалізації безпекових гарантій за Будапештським меморандумом шляхом надання Україні статусу основного союзника поза НАТО та укладення двосторонньої оборонної угоди між нашими державами. Маємо зробити наступний важливий крок – ухвалити рекомендації парламентських слухань щодо актуальних питань зовнішньої політики України. Цей документ дає комплексну оцінку нинішньої ситуації, а також стратегічні рекомендації українській владі, до вироблення яких долучились усі патріотичні проєвропейські фракції та групи. За браком часу виділю ще одну рекомендацію. З метою реалізації міжнародно-правової відповідальності Росії за збройну агресію проти України держава має підготувати консолідовану претензію України до Росії як держави-агресора щодо усього величезного обсягу нанесеної нам шкоди і широко представити її в ООН та в усьому світі. Нагадаю, що в часи Другої світової війни СРСР почав готувати свою консолідовану претензію до гітлерівської Німеччини задовго до Перемоги, ще у 42-му році. Тож прийняття цих рекомендацій суттєво посилить зовнішньополітичну позицію України на міжнародній арені. Радикальна партія Олега Ляшка брала саму активну участь у підготовці цього стратегічного документу. І закликаємо всіх вас його підтримати. Дякую. Дякую. Кириленко Іван Григорович передає слово Тарасюку. Будь ласка, Борис Іванович. Шановний пане Голово, шановні народні депутати. Перш за все хочу заявити від імені фракції "Батьківщина", що "Батьківщина" підтримує цю постанову, в якій містяться рекомендації з актуальних питань зовнішньої політики України. Ми підтримуємо цю постанову, оскільки йдеться про надзвичайно актуальні питання для політики будь-якої держави, а перш за все України. На жаль, парламентські слухання і ставлення до розгляду постанови про рекомендації не свідчать про те, що для більшості фракцій і народних депутатів це є важливим аспектом захисту національних інтересів держави і реалізації зовнішньої політики. Недостатня увага була продемонстрована під час слухань і з боку уряду. Жодного члена уряду не було на цих слуханнях. І якби не студенти, на мою думку, зала була б майже порожньою. Але учасники слухань і перш за все члени Комітету закордонних справ добре попрацювали над рекомендаціями. Ця робота проводилась разом з Міністерством закордонних справ. В рекомендаціях важливі положення містяться, про які вже говорила голова комітету Ганна Гопко. Зокрема, йдеться про необхідність вироблення і прийняття вже в цьому році основних засад зовнішньої політики України. Нагадаю, що системному підходу зовнішньої політики України було завдано нищівного удару під час правління Януковича, коли 1 липня 2010 року було зруйновано єдиний системний документ "Основні напрями зовнішньої політики України". Зокрема, в рекомендаціях мітиться також і необхідність вироблення нової редакції Закону про дипломатичну службу, до речі, якій виповнюється цього року 100 років. І в зв’язку з цим я хочу сказати, що Комітет у закордонних справах разом з Міністерством закордонних справ працюють над виробленням нового законопроекту і будемо сподіватися… Будь ласка, 30 секунд. ТАРАСЮК Б.І. …Верховна Рада розгляне пропозиції про нову редакцію цього закону. Адже йдеться про дипломатичну службу, йдеться про надання інструментів і важелів тим людям, які працюють на дипломатичному фронті, який не менш важливий, ніж воєнний фронт. Тому, зважаючи на актуальність зовнішньої політики для захисту інтересів держави, "Батьківщина" закликає всіх народних депутатів підтримати проект цієї постанови. Дякую за увагу. Дякую вам. Колеги, зараз буде заключний виступ, і я прошу зараз запросити депутатів в зал, через кілька хвилин відбудеться голосування і прийняття рішення, і я прошу запросити Шановний пане Голово, шановні народні депутати! Звичайно, що фракція "Блоку Петра Порошенка" буде підтримувати цю важливу, стратегічно орієнтовану постанову. Чому вона вкрай важлива? Тому що, як було і сказано, що саме міжнародний фронт, дипломатичний фронт, він є вкрай важливий для того, аби тримати цей фронт на сході країни. Ми сьогодні, на жаль, перебуваємо в стані інформаційної війни, третьої світової, яка, на жаль, сьогодні є дуже складною для нас. Нафта і газ стають сьогодні предметом шантажу. Саме завдяки співпраці з нашими партнерами, з нашими сусідами, саме завдяки визначеній і стратегічній позиції нашої зовнішньої політики ми зможемо цьому протистояти. Сьогодні багато речей, які відбуваються на зовнішньому фронті і тримаються завдяки злагодженій позиції уряду, парламенту, Президента. Саме спільно, разом, ми можемо сьогодні здолати все те, що поставлено перед нами, лише в єдності буде наша сила і наша перемога. Ключові засади, які сьогодні показані в цій постанові, це ті рекомендації, які після слухань будуть зреалізовані, дадуть саме цей позитивний результат, на який ми всі очікуємо. Так, саме через важку війну і важку ситуацію в країні ми стали суб'єктом сьогодні міжнародної політики. Але саме це той шанс сьогодні абсолютно по-новому заявити про нашу націю, нашу націю, про нашу державу і нашу країну. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Героям слава! Отже, обговорення завершено. Ми можемо переходити до прийняття рішення і я прошу зайняти робочі місця, приготуватися до голосування. Колеги, будь ласка, я прошу зайти в зал і приготуватися до голосування. Отже, я ставлю на голосування проект Постанови про Рекомендації Парламентських слухань на тему: "Актуальні питання зовнішньої політики України" (номер 6014) за основу і в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати 6014 за основу і в цілому, голосуємо,

Колеги, рішення не прийнято. Зараз я поставлю на повернення. Прошу голів фракцій посприяти запрошенню депутатів в зал, прошу продемонструвати по фракціям, щоб зорієнтуватися. Будь ласка, по фракціям включіть. "Блок Петра Порошенка" – 82, "Народний фронт" – 55, "Опозиційний блок" – "Самопоміч" – 21, Радикальна партія Ляшка – 15, "Батьківщина" – 11, "Воля народу" – 5, "Партія "Відродження"– 3. Колеги, мені видається, що є можливість і є потреба, щоб ми зараз могли змобілізуватись і повернутись до розгляду. запросити депутатів, зайняти робочі місця, зараз я поставлю пропозицію повернутись до розгляду. Будь ласка, ви бачите, що кожен голос має значення, і тому прошу всіх взяти участь в голосуванні. я ставлю на голосування пропозицію повернутись до розгляду проекту Постанови 6014. Я прошу всіх… Я дочекаюсь, так.

За-228 Повернулись. Тепер, колеги, будь ласка, на місцях залишайтесь. Я ставлю на голосування проект Постанови про рекомендації парламентських слухань на тему: "Актуальні питання зовнішньої політики України" (6014). За основу і в цілому. Уважно голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо колеги. Прошу підтримати. За-226 Постанова прийнята. Переходимо до наступного питання порядку денного, це проект Закону про внесення змін до статті 16 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (5509). І я прошу підтримати пропозицію розгляду за скороченою процедурою. Будь ласка.

За-180 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді заступника міністра закордонних справ, Зеркаль Олену Володимирівну. Будь ласка, пані Олена.

Так, будь ласка, мікрофон включений. ЗЕРКАЛЬ О.В. Дякую. Шановний Андрію Володимировичу, шановні народні депутати, на ваш розгляд виноситься проект Закону про внесення змін до статті 16 про статус статус іноземців та осіб без громадянства, яким фактично пропонується врегулювати статус приватних домашніх робітників співробітників дипломатичних установ іноземних держав в Україні, а також осіб, що працюють за трудовим договором та не входять до складу персоналу цих установ. Наразі Міністерство закордонних справ не реєструє цих робітників і здійснює реєстрацію виключно паспортних документів членів дипломатичного персоналу консульских посадових осіб адміністративно-консульських установ іноземних держав в Україні. Водночас законодавством не врегульовано здійснення МЗС реєстрації паспортних документів зазначених домашніх робітників. В той же час Законом України про зайнятість населення не передбачена можливість для оформлення дозволу на застосування праці цих осіб за поданням іноземних дипломатичних установ або членів їх персоналу, оскільки вони не є роботодавцями в розумінні Закону про зайнятість населення. Таким чином, виходячи з міжнародної практики і керуючись положеннями Віденської конвенції про дипломатичні зносини, на підставі цих змін в законодавстві України пропонується здійснювати реєстрацію паспортних документів осіб вказаних категорій Міністерством закордонних справ України з метою врегулювання статусу їх перебування в Україні. Запропоновані зміни дозволять врегулювати цей правовий статус перебування в Україні зазначених осіб та здійснити необхідні зміни, які скоригують статус цих осіб. Прошу підтримати. Дякую. Запрошую до співдоповіді першого заступника голови Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин народного депутата Валерія Пацкана. Шановна пані головуюча, шановні народні депутати, Комітет з питань прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин на своєму засіданні 8 лютого 2017 року розглянув проект Закону про внесення змін до статті 16 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (реєстраційний номер 5509), поданий Кабінетом Міністрів України. Комітет підтримав внесення запропонованих змін до статті 16 вказаного закону щодо надання МЗС України повноважень в частині реєстрації паспортних документів приватних домашніх робітників, співробітників дипломатичних представництв консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та їх представництв в України, представництв держав при міжнародних організаціях, що мають штаб-квартиру в Україні, а також осіб, що працюють за трудовим договором в цих установах та не входять до складу персоналу дипломатичних представництв консульських установ іноземних держав. Разом з цим, комітет комітет зауважує, що в запропонованій редакції положення законопроекту можуть створювати передумови для зловживання персоналом дипломатичних представництв і консульських установ, перш за все держав міграційного ризику, а також посадовими особами міжнародних місій, які є громадянами таких держав. Це може призвести до неконтрольованого та необмеженого у кількості в'їзду в Україну іноземців з категорії домашніх робітників та подальшого можливого їх незаконного виїзду до інших держав, зазвичай членів Європейського Союзу. Натомість наша держава взяла на себе зобов'язання щодо запровадження ефективної та превентивної політики щодо боротьби з нелегальною міграцією, що передбачено, зокрема, Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін Дякую. за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу. Прошу вас всіх, колеги, прийняти вищезазначений законопроект за основу і в подальшому доопрацювання його в комітеті. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу підготуватися до запису в обговоренні. Прошу провести запис для обговорення. Запрошую до слова народного депутата Ірину Суслову. Мова йде про розширення переліку осіб, чиї паспортні дані реєструють в МЗС на рівні з делегаціями дипломатичних представництв. Фактично цим доповнення Верховна Рада створює більш зручні умови для діяльності іноземних дипломатів і консулів, що, в свою чергу, позитивно відобразиться на двосторонніх стосунках і поглибленню співпраці України на міжнародній арені. Тому запрошую колег, будь ласка, зайти в зал і підтримати запропоновані зміни. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Бориса Тарасюка. Дякую. Борис Тарасюк, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, даний законопроект розглядався на засіданні Комітету у закордонних справах, і я особисто вносив пропозицію про те, щоби порядок реєстрації працівників, допоміжних працівників представників іноземних держав в Україні передбачав взаємність з боку тих країн, в яких… які просять такий порядок. Інакше буде дискримінація, коли ми будемо надавати таке право реєстрації для для працівників іноземних представництв, а в їхніх відповідних країнах такого права для українських громадян не буде. Це перше зауваження. Друге зауваження. Ми вважаємо, що даний законопроект потребує доопрацювання, зокрема треба надати право Міністерству закордонних справ здійснювати таку реєстрацію, а порядок здійснення реєстрації має визначатися Міністерством закордонних справ України для того, щоби спростити цей порядок. Дякую за увагу. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Олександра Долженкова. 11:31:26 ДОЛЖЕНКОВ О.В. Шановні громадяни, шановні колеги, от у мене складається таке враження, що зараз Верховна Рада України насправді імітує свою діяльність. Чому імітує? Тому що подивіться на порядок денний: фактично якісь другорядні питання. А невже нам нема чого вирішувати в економіці, невже це поняття вже не є таким актуальним і пріоритетним в діяльності законодавчого органу України? На фоні трьохсотвідсоткової девальвації гривні, невже це не актуально на фоні втрати зовнішніх ринків, невже це не актуально на фоні зростання державного боргу? Коли в 13-му році він був 600 мільярдів, зараз – 2,2 трильйони Невже не є актуальним розгляд економічних питань? Оскільки експорт з 2013 року в 2016 році склав 43 мільярди, коли в 2013 році він складав 63 мільярди. Падіння Невже не є актуальним розгляд економічних питань, коли мінімальна заробітна плата складає 200 доларів, а зараз – 120 доларів? Невже не є актуальним розгляд економічних питань і питань тарифів на житлово-комунальні послуги, коли тільки за останніх два роки вони були збільшені в 2-4 рази? Цей законопроект, звичайно, є технічний. Ми будемо його підтримувати, адже він спрямований на реєстрацію паспортних даних працівників допоміжних персоналу диппредставництв. Більш того, хочу зауважити, що всі говорять про актуальність цього законопроекту, але він вноситься вже дуже багато разів. Дуже багато пленарних тижнів вже пройшло, його не розглядали. Але фракція "Опозиційний блок" все ж таки закликає коаліцію і більшість, які підтримують ці законопроекти і порядки денні, все-таки розглядати першочергові питання. Питання, пов'язані не з проведенням цієї драконівської земельної пенсійної реформи, а розбудови економіки, розгляд зокрема тих законопроектів, які ми зареєстрували, "Опозиційний блок", а не розглядати ці другорядні питання, імітуючи діяльність законодавчого органу. Дякую. Я тільки хочу звернути увагу, щоб ми виступали все-таки по суті обговорення стосовно проекту закону. Прошу народних депутатів підготуватися до голосування. За декілька хвилин ми перейдемо до голосування.

Отже, переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх зайняти робочі місця. Колеги, будь ласка, кожне це голосування це неприємно, напевно, кожному з тих, що в залі є, коли ми не добираємо буквально кілька голосів. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до статті 16 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (щодо приватних домашніх робітників та місцевого персоналу іноземних диппредставництв) (№ 5509) за основу. Комітет пропонує прийняти даний закон лишень за основу. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Будь ласка, кожен голос має значення. Голосуємо.

Не встигли. Будь ласка, зайдіть в зал. Колеги, не виходіть з залу, а навпаки – заходіть в зал. Запросіть в зал депутатів. Покажіть по фракціям, щоб зорієнтувалися голови фракцій. Отже, зараз я поставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду законопроекту. Я ставлю на голосування пропозицію повернутися до проекту Закону про внесення змін до статті 16 Закону України "Про правовий статус" (№ 5509). Прошу проголосувати. Прошу підтримати пропозицію повернутись. Колеги, уважно! Голови фракцій! Голосуємо. Голосуємо за повернення. Прошу підтримати.

Є якась інша позиція, я бачу? Можливо, ви підтримуєте на доопрацювання в комітет? Порадьтесь. Я прошу запрошувати депутатів в зал. Зараз я поставлю ще раз. Колеги, можливо, ми об'єднаємося навколо пропозиції в комітет на доопрацювання? Це може бути підтримано, так? Добре. Ще раз поставлю. Зараз поставлю ще раз.

Добре. Я поставлю ще раз пропозицію повернутись. Якщо ми не наберемо голоси, я поставлю в комітет на доопрацювання. Отже, колеги, прошу приготуватись до голосування. я ще раз ставлю пропозицію повернутись до розгляду за основу. Якщо не буде голосів я поставлю пропозицію в комітет на доопрацювання. Я переконливо прошу усіх народних депутатів зайти в зал. Я почекаю ще 30 секунд. Будь ласка, заходіть в зал. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до розгляду проекту Закону про внесення змін до статті 16 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" я прошу всіх взяти участь в голосуванні, Колеги, я прошу, зупиніть на хвилинку дискусію, візьміть участь в голосуванні. Максим! Є там, Ставлю на голосування повернення до 5509. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо.

Сім голосів. Ставити наступну в комітет чи дочекаємось п'ятьох депутатів? Добре, я поставлю ще раз, але допоможіть. Передзвоніть, кого нема поруч. Я ще раз поставлю на повернення. Я прошу всіх зайти в зал, взяти участь в голосуванні. Я бачу, так, депутати підійшли, так? Тепер прошу всіх приготуватись, бо кожен голос, як ви бачите, має значення під час цього голосування. Прошу всіх уважно приготуватись до голосування. І я ставлю пропозицію повернутись до проекту Закону (5509) про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Прошу проголосувати. Прошу підтримати, колеги. Колеги, покличте Тетяну. Я бачу, ну, скажіть. Добре, для того, щоб ми вийшли на голосування, утримувалась група депутатів. Щоб їхню позицію пояснити, будь ласка, Тарасюк Борис Іванович. І прошу зайняти робочі місця. Тарасюк, включіть мікрофон. Дякую. Шановні народні депутати, я вже висловлював два зауваження, одне з яких було внесено на засіданні Комітету закордонних справ. Враховуючи те, що необхідно прийняти цей законопроект у першому читанні, я пропоную підтримати його прийняття в першому читанні за тієї умови, що внесені зауваження будуть внесені до другого читання. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам за позицію. Так виглядає, тепер ми вийдемо на позитивне голосування. Прошу приготуватись до голосування. Прошу зайняти робочі місця. І я ставлю на голосування пропозицію повернутись до розгляду проекту Закону (5509) "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства". Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Голосуємо. За-223 Ще раз поставлю. І я прошу не говорити по телефону, а голосувати під час голосування. Не виходьте, колеги. Я ще раз ставлю пропозицію повернутись до 5509. Прошу всіх проголосувати. Прошу взяти участь в голосуванні. Прошу проголосувати повернення.

Одного голосу. Ще раз ставлю. Один голос. Бачу, підійшов народний депутат. І я ставлю повернення до (5509) проекту Закону "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства". Прошу уважно всіх голосувати, Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо уважно, кожен голос має значення. Голосуємо за повернення. 11:44:03 За-231 І тепер я ставлю проект Закону 5509 про правовий статус іноземців та осіб без громадянства за основу. Лишень за основу, це компромісна позиція, на якій ми домовились. І прошу зайняти робочі місця, ми приймаємо рішення за основу 5509. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Голосуємо уважно і відповідально. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати.

Переходимо до наступного питання порядку денного. Це проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо встановлення кримінальної відповідальності за сприяння вчиненню самогубства) (номер 4088). Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати.

За-171 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді народного депутата України Силантьєва Дениса Олеговича. Будь ласка. Шановний головуючий! Шановні колеги! За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні було внесено близько 10 тисяч актів суїциду за рік. Середній показник для нашої країни – 22 суїциди на 10… на 100 тисяч осіб. Україна входить в десятку країн з найвищим рівнем самогубства. Як свідчать наукові джерела, співвідношення самогубства і доведення до самогубства становить близько 1 до 20. Разом з тим з 2010 по 2015 роки в Україні винесено лише чотири вироку за доведення до самогубства, тобто менше одного вироку на рік. З розвитком технічного прогресу з'являються нові, раніше неіснуючі, злочини та способи вчинення злочинів, і цьому ми нещодавно стали свідками. "Синій кит", "Ф-57", "Тихий дом", такі і інші назви суїцидальної гри, що прийшла до нас із соціальних мереж, акцентувала нагальну необхідність прийняття цього законопроекту. На сьогоднішній день притягнення до кримінальної відповідальності підозрюваного неможливо через відсутність відповідальної норми Кримінального кодексу. Враховуючи світову тенденцію до росту злочинності в мережі Інтернет та появі нового способу доведення до самогубства, необхідно своєчасно вносити зміни до кримінального законодавства, які будуть відповідати сучасним викликам з боку злочинців. Наші діти в небезпеці. А ми, навіть якщо і знайдемо злочинця, то в силу недосконалості кримінального законодавства не зможемо притягнути його до відповідальності. Досвід засудження до доведення за самогубства через Інтернет вже є в інших країнах, і це зайвий раз підтверджує правильність вектору цього законопроекту. Гнучкість прецедентних норм не характерна для нашої держави, а тому зміни потребує саме кримінальне законодавство. Законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України та на законодавчому рівні ввести санкції за сприяння вчиненню самогубства. Це перш за все небезпека наших з вами дітей. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. До співдоповіді запрошується голова Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Кожем'якін Андрій Анатолійович. Шановні колеги, шановний головуючий, я хотів би привернути увагу всіх присутніх в залі до цього законопроекту, тому що це, дійсно, потрібний і необхідний законопроект не тільки для українського суспільства, для українських батьків, а і оперативне реагування народних депутатів і Верховної Ради за тим, що відбувається сьогодні в суспільстві. Зі слів врятованої жертви, жертви, під час розслідування кримінальної справи підозрюваний називав себе в Інтернеті і в соцмережі жіночим іменем, називався і представлявся медсестрою, давав поради та рекомендації, як краще вчинити самогубство, допомагав вибирати місце для самогубства, для повішання та знаряддя, вмовляв зробити це разом. Тобто сьогодні є проблема, проблема з нашими дітьми, проблема, яка може бути, проблема з підлітками і проблема з тими, хто сьогодні постійно знаходиться в соцмережах в Інтернеті. Тому що є люди, які спонукають дітей, підлітків робити це самогубство і знімати на відео. Порізати собі лезом руку, скакнути з багатоповерхової будівлі і зняти це на відео. Це жах і це Тому на сьогоднішній день притягти до кримінальної відповідальності підозрюваного неможливо через відсутність в диспозиції статті 120 Кримінального кодексу України дії, які він умисно вчинив і які спонукали, до речі, з цього випадку, 9 осіб, 9 молодих дівчат, вчинити самогубство. Тому, колеги, комітет на своєму засіданні прийняв рішення сьогодні цей законопроект рекомендувати прийняти за основу і якомога скоріше потім прийняти в цілому як закон. Я прошу підтримати і дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу провести запис: два – за, два – проти. Будь ласка.

Дякую. Олена Сотник, фракція "Самопоміч". Я б хотіла сказати, що насправді, Інтернет і ці страшні події, які ми бачили останні місяці, те, що відбувається – це новий виклик. Законодавство має реагувати і змінюватися відповідно до тих викликів, які до нас ставить суспільство, в тому числі розповсюдження такого нейролінгвістичного фактично програмування в мережі Інтернет, яке підштовхує молодих людей, які мають жити, які мають ще побачити цей світ, до страшного, до самогубства, тобто до позбавлення себе життя. Однозначно, що цей законопроект є актуальним, і ми будемо його підтримувати в першому читанні. Але я закликаю і комітет, і колег, і особисто сама теж готова над цим попрацювати, дійсно, проаналізувати ту редакцію, яку запропонували колеги, для того, щоб вона змогла відповісти на питання і ми змогли дійсно притягнути до відповідальності винних. Тому що насправді те, що відбувається в мережі Інтернет, це психологічний вплив, який дуже важко довести, який дуже важко дослідити, який дуже важко зафіксувати, тим паче знайти особу і потім її осудити. Тому нам треба бути дуже конкретними, дуже обережними і в той же час коректними з визначеннями. Зокрема, в цьому законопроекті не визначає такого терміну або психологічне насильство, або психологічний вплив для того, щоб однозначно під час розгляду таких справ в судах, я сподіваюся, що в майбутньому їх не буде, якщо ми зможемо притягати до відповідальності. Але тим не менш винні однозначно несли покарання і притягалися до відповідальності. Тому пропоную комітету активно над цим попрацювати, доопрацювати закон і прийняти його в другому читанні з урахуванням також тих зауважень, яке надало Науково-експертне управління. Дякую. Геращенко Антон Юрійович. Чому цей законопроект розроблений такий важливий? Річ у тому, що колись до самогубства доводили шляхом, наприклад, угроз, іншого впливу, наприклад, там, що не повернеш борг, я тебе вб'ю і особа кінчала життя самогубством, це було просто і зрозуміло. Зараз, завдяки розвитку Інтернету, інформаційних технологій, доведення до самогубства, в тому числі і молодих людей, проводиться шляхом молодих людей проводиться шляхом різних ігор, коли та особа, яка доводить до самогубства робить спеціальні програми, вона навіть не знає тієї особи, яка скінчить життя самогубством піддавшись на його уговори. Тому цей законопроект депутата Силантьєва, за що ми повинні вдячні, він розширює поняття "доведення до самогубства" до причетності будь-яких осіб, в тому числі тих, які особисто незнакомі були з тою особою, яка закінчила життя самогубством, тих хто, можливо, сидить за тисячі кілометрів від комп'ютера за яким дитина або підросток, дивлячись і виконуючи якусь програму закінчує життя самогубством. Тому пропоную підтримати цей законопроект, "Народний фронт" буде голосувати – за. ГОЛОВУЮЧИЙ. Мосійчук Ігор Володимирович, будь ласка. Ігор Мосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Це надзвичайно важливий законопроект, який розроблений моїми соратниками по партії Денисом Силантьєвим та Олегом Ляшком. І розробляючи його вони перш за все звертали увагу на те, що відбувається по-суті інформаційна агресія проти нашої української молоді, проти наших українських дітей. І відбувається вона як через соціальні мережі, Інтернет, так і через телерадіопростір. Радикальна партія завжди захищала і захищатиме українських дітей від зовнішніх впливів, від впливів маніакальних. Більше того, ми вважаємо, що ці всі "сині кити" і інші подібні групи, які спричиняють до самогубств українських дітей – це є наслідком якраз їхні господарі, розробники сидять в Кремлі, сидять на Луб'янці, сидять у ФСБ і воюють, знищують майбутнє української нації. Тому закликаємо український парламент підтримати цей законопроект і захистити українських дітей від зовнішніх впливів. Дякую. Колеги, зараз буде заключний виступ. За дві хвилини ми перей демо до прийняття рішення. Тому я прошу усміх запросити в зал. І Секретаріат Верховної Ради, і голів фракцій запросити депутатів в зал, через 2 хвилини прийняття рішення. А зараз Кириленко Іван Григорович передаю слово Андрію Кожем'якіну, будь ласка. хотів би ще раз наголосити наступне, що у вересні 2015 року відкрите кримінальних правопорушення щодо... у відношенні Євгенія Кривошеєва по статті 120 Кримінального кодексу України. Його підозрюють у, ще раз повторюсь, у доведенні до самогубства через Інтернет дев'яти молодих жінок, чотири з яких проживали на території Росії, п'ять – в Україні. На жаль, тільки одну з жертв на території України вдалося врятувати. По цій справі правоохоронцями була зафіксована ІР-адреса особи, яка, використовуючи жіноче ім'я, знаходила в соціальній мережі "Контакт" майбутніх жертв та доводила їх до самогубства. В квартирі підозрюваного проведено обшук та вилучено комп'ютер, з якого заходила в Інтернет особа, що підозрюється у доведенні до самогубства дев'ятьох Зі слів врятованої жертви, підозрюваний називав себе жіночим іменем, ще раз повторюю, представлявся медичною сестрою, давав поради та рекомендації, як краще себе вбити, пропонував це зробити разом, обирав місце для повішання та знаряддя і дуже, дуже вмовляв їх зробити цей крок разом. Переписка підозрюваного з іншими жертвами підтвердила саме такий відпрацьований спосіб доведення до самогубства. Після загибелі жертв, що є ще цинічнішим в діях цієї людини-потвори, підозрюваний писав у соціальних мережах родичам загиблих, що підтверджували самі родичі. Тому, колеги, я прошу вас підтримати цей законопроект, прийняти його за основу, а період скоротити до підготовки до того, щоб був прийнятий в цілому як закон до 7 днів. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ще групою фракцій, які не попали в перелік тих, що записалися, вимагають слово. По хвилині, особливо, якщо ви його підтримуєте, щоб ми не вийшли за межі часу. Яценко, одна хвилина, потім – Долженков, одна хвилина. Шановні друзі, цей закон дійсно потребує підтримки. Єдине, що от у мене особисто є зауваження по ньому. Ми, звичайно, будемо голосувати зараз, але там ми вводимо дуже невеликі строки покарання, ну, максимум 3 роки позбавлення волі, на мою думку, я вважаю, що якщо, наприклад, мала місце така от річ, як всі ці "Синій кит", там, "Тихий дом" і всі інші ігри, і відносно неповнолітніх, то, звичайно, ми мусимо це зробити покарання як за тяжкий злочин, наприклад, від 5-ти до 10-ти років, я вважаю. Тому давайте проголосуємо, але потім доопрацюємо цей закон, щоб покарання було весомим, а не таким от, як зараз. Дякую за увагу. Дякую. Я нагадаю лишень, що ми будемо голосувати тільки за основу, і всі пропозиції зможемо доопрацювати. Будь ласка, Долженков. У мене тільки таке велике прохання до колег по залу не політизувати цей процес, оскільки не потрібно шукати там агентів Кремля, там ще когось в будь-якому питанні. Питання є, дійсно, дуже нагальне. І дуже велика небезпека серед молоді, яка зараз захоплюється цими соціальними сетями, і через ці соціальні мережі, звичайно, створюють загрозу для їх життя, і були такі трагічні випадки. Але що стосується суті законопроекту, в мене зауваження щодо формулювання. Що стосується покарання, повністю підтримую це до другого читання: замінюється словосполучення "замах до самогубства" до "спроби самогубства". В Кримінальному кодексі нема поняття "спроби вчинення злочину", є лише словосполучення "замах на злочин". Тому в цій частині я б не змінював цей законопроект. А в цілому, звичайно, за основу закликаю колег його підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, займіть робочі місця. Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо встановлення кримінальної відповідальності за сприяння вчиненню самогубства) (номер 4088) за основу за пропозицією комітету. Прошу проголосувати. Прошу підтримати надзвичайно актуальний і важливий законопроект. Голосуємо. Прошу підтримати.

Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги.

І згідно Регламенту я оголошую перерву на 30 хвилин. Прошу вас всіх прибути в зал о 12:35. 12:35 ми перейдемо до заслуховування інформації про діяльність прокуратури, і у Верховній Раді буде мати доповідь Генеральний прокурор У країни Луценко Юрій Віталійович.

наступний регламент: півгодини – виступ Генерального прокурора України Юрія Віталійовича Луценка, а потім, щоб не було несправедливості в залі, півгодини – запитання від депутатів і півгодини – запитання від фракцій, щоб кожна фракція могла взяти участь в обговоренні. Я думаю, це буде самий справедливий підхід. І, власне, по такому регламенту ми й будемо зараз працювати після перерви.

я хочу ще раз нагадати, до півгодини – на виступ, Юрій Віталійович, півгодини – запитання від депутатів і півгодини – запитання від фракцій. Такий самий регламент, як "година до Уряду запитань": одна хвилина – запитання, дві хвилини надається на відповідь. Якщо буде важлива відповідь, я, звичайно, буду продовжувати час, але прошу всіх народних депутатів входити в визначений регламент. І я запрошую для надання інформації Генерального прокурора України Юрія Віталійовича Луценка. Пане Юрій, будь ласка.

отримавши ваше високе призначення на цій трибуні, я усвідомив, що можу боротися за справедливість з допомогою його величності закону. Головним моїм завданням було сформувати нову команду, яка зможе продемонструвати всій Україні, що тут панує закон і справедливість. Саме тому найбільшим своїм досягненням за рік роботи на посаді Генерального прокурора я вважаю завершення слідства і початок судового процесу над Януковичем, який обвинувачується у державній зраді українського народу. І це лише перший крок. Саме колишній Президент Віктор Янукович був символом зла і для Майдану, і для абсолютної більшості українців. Тепер я як Генеральний прокурор доведу це в суді. Зло буде покарано. Принагідно я хочу подякувати усім народним депутатам (їх близько 240-а), які нещодавно проголосували за Закон про порядок заочного засудження і цим зірвали плани розвалити справу Януковича та інших посібників. Не дивлячись на політизоване, з моєї точки зору, рішення Інтерполу, ми завдяки цьому закону будемо притягувати до відповідальності і засуджувати всіх, хто грабував і вбивав українців і зараз ховається за її межами. Днями мені закинули від шановної громадської організації, що, мовляв, проти Януковича немає корупційних справ. Це відверта неправда. Більше того, хочу особливо наголосити, у погоні за грантами не можна дискредитовувати свою країну, брешучи через вуста дуже шанованих міжнародних інституцій. Доповідаю: проти Януковича і його найбільшого оточення є десятки проваджень по корупції. У ключових випадках ми вже закінчили – ще раз для тих, хто погано чує, – закінчили досудове слідство проти Януковича, Азарова, Арбузова, Колобова, Клименка, Ставицького, Курченка, інших діячів, і тепер питання за Печерським судом. Сьогодні в Україні відбувається фінальна операція в рамках другої справи Клименка, яка стосується податкових площадок. Як ви, напевно, уже знаєте, сьогодні зранку було одночасно проведено близько 500 обшуків, уже затримано і доставлено в Генеральну прокуратуру в кайданках 22 колишніх керівника податкової системи, які нанесли збитки Україні близько 10 мільярдів доларів. Зокрема, серед них керівники і податківці таких областей: Харківської – Денисюка, Луганської – Антіпова. До речі, у нього в чемодані знайшли при обшуку 2,8 мільйони доларів. Цвіркуна – Криму, Лизуна – Полтавщини, Роздайбіду – Харківської, Ліпінського – Дніпропетровської, Маслова – заступника начміндоходів Харківської. Керівників районних у місті Києві податкових інспекцій Шевченківського, Святошинського, Дарницького, Подільського, Печерського районів та окремих районів Одеси і нинішнього Кропивницького. На жаль, декілька керівників, членів організованого злочинного угрупування по розкраданню бюджетів через так звані податкові площадки були попереджені і в двох областях втекли. Прикордонники чекають, але найкраще здатися слідству. Це зменшить відповідальність перед судом. Для тих, хто розпускає плітки. що це та інші затримання нічим не закінчуються, повідомляю. Вже відповідають у судовому процесі 32 екс-посадовців часів Януковича та керівники фіктивних підприємств, що їх обслуговують. Зокрема, на лаві підсудних зараз в судах знаходяться заступник голови Нацбанку тих часів, директор підрозділу Національного банку, двоє керівників податкової інспекції в Печерському районі. Як ви розумієте, це не просто район, це вузлова інституція для розкрадання коштів. Начальник департаменту компанії "СЕПЕК", колишня голова Київської обласної державної адміністрації. Судом уже засуджено 16 осіб. Серед них колишній заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, голова Аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля Сухомлин, заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Кацуба, начальник податкової міліції України Головач. Під час слідства державі відшкодовано збитків на суму близько 360 мільйонів гривень. Окрім того, покази цих та інших засуджених при підписанні угод вивели Генеральну прокуратуру України на керівництво енергетичного сектору тих часів, в тому числі тих достойників, які ще й сьогодні мають мандат народного депутата. Ми не зупинимось в наполегливій роботі проти колишньої правлячої мафії, скільки б мені не казали, що це нікому не цікаво. Ніхто не сховається ні в Ростові, ні в Москві, ні на екзотичних островах, завдяки прийнятому коаліцією та шановною "Батьківщиною" закону заочно понесуть відповідальність і очно будуть конфісковані всі їхні активи тут і за кордоном. Шановні народні депутати! Як я і обіцяв, активізовано розкриття злочинів, пов'язаних із перешкоджанням мирним акціям протесту на Майдані. З початку розслідування майданівських проваджень правоохоронними органами скеровано до суду 147 обвинувальних актів щодо 228 осіб. За час мого перебування на посаді Генерального прокурора до суду надіслано в цих справах 31 обвинувальний акт щодо 70 осіб. Зокрема до суду направлено обвинувальний акт стосовно колишнього керівника столичної міліції, якому інкриміновано організацію виконання побиття 30 листопада та 1 грудня. Також у травні скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього першого заступника губернатора одеської області, причетного до організації 19 лютого 2014 року побиття мирних демонстрантів. Ще 20 осіб, в тому числі керівники обласної та міської одеської міліції тих часів знаходяться на судовому процесі. Наразі судами в цій категорії майданівських справ уже засуджено 42 особи. Я добре розумію вимогу народу, вимогу народних депутатів і своє особисте бажання бачити на лаві підсудних також і організаторів безчинств проти мирних демонстрантів Майдану. Тому за інформацією прокурорів і слідчих у провадженні я можу повідомити вас, що справа по пред'явленню обвинувального акту Януковичу і Захарченку за події, вірніше, за організацію безчинств на Майдані проти мирних демонстрантів буде скерована до суду відразу після розгляду справи про державну зраду Януковича. Поясню на всякий випадок. Ви знаєте, напевно, добре, що якщо проти однієї особи направляється дві справи, вони мають бути об'єднані. Для того, щоб не затягувати час і отримати справедливий вирок по державній зраді Януковича, ми дочекаємось цього вироку і відразу в наступний тиждень подаємо справу щодо наступного злочину проти Майдану, а далі крок за кроком, справа за справою – усе, що накоїла мафія Януковича. Це не буде швидко. Судові вироки швидко не робляться. Навіть у Сполучених Штатах Америки, наддержава, яка може контролювати рух усіх фінансів у світі, справа проти Лазаренка слухається 7 років. У нас немає стільки часу, я прекрасно розумію. Я не можу сказати, скільки буде слухатися справа Януковича і його оточення в наших судах, але можу твердо сказати: за цей рік Генеральна прокуратура України зробила ці суди можливими. Це найбільше досягнення. повноважень… Вибачте. Я кажу слово "ми" зробили, тому що ніхто, ніякий Генеральний прокурор не може сам організувати ці процеси. Я відразу розумів необхідність створення нової команди в прокуратурі. Я прекрасно розумів, що її треба реформувати і змінювати. Відповідно до закону і нових повноважень, які ви делегували через прийнятий нами спільно Закон "Про прокуратуру", чисельність прокуратури вже скорочена на четверть. Той рік проведено конкурс на вакантні посади через відкриті конкурси за участю громадськості. І всі вакантні посади, їх було близько 600, 82 відсотка вакансій обійняли люди, які ніколи не працювали в прокуратурі. Саме так будуть відкрито, чесно, через конкурси приходити і наповнювати прокуратуру нові обличчя. Не в останню чергу це обумовлено підняттям заробітної плати. Від імені прокурорів хочу подякувати Верховній Раді за те, що ми змогли підняти заробітну плату на 45 Тепер прокурор першого року місцевої прокуратури має на руки від 9 до 10 тисяч гривень, а прокурор регіональної – від 11 до 12 тисяч гривень. З травня поточного року, шановні народні депутати, запрацювало прокурорське самоврядування. Віднині Генеральний прокурор не може ні призначити, ні зняти будь-якого керівника на будь-якій ланці прокуратури. І це добре. Це означає, що сталінська модель ГПУ померла. Більше ніколи Генеральний прокурор або будь-який інший керівник не може примушувати підлеглого прокурора або слідчого порушувати заказну, можливо і політично мотивовану, справу проти будь-якої особи, лякаючи його ймовірним звільненням з посади. Цього більше в прокуратурі зробити неможливо. Звичайно, я пам'ятаю і про старий принцип "довіряй, але перевіряй". Саме тому у грудні минулого року у спеціально створеної комісії, в якій шість із семи посад зайняли представники громадських організацій на відкритому конкурсі, який транслювався в прямому ефірі, було обрано нового керівника та працівників Генеральної інспекції Генеральної прокуратури, яка має вичищати бруд, зрадників і корупціонерів з цього відомства. За нетривалий час із січня місяця її функціонування зусиллями Генінспекції уже звільнено 46 прокурорів за недоброчесність, а також недостовірні дані у електронних деклараціях. І йдеться не про дрібних прокурорів, йдеться про достатньо відомого слідчого, особливо в важливих справах Генеральної прокуратури України, про якого дуже багато писали запити народні депутати, про заступників прокурорів Житомирської, Кіровоградської, Луганської та інших областей. Ця робота буде тривати постійно. Водночас хочу висловити подяку і тим прокурорам, хто повірив у заявлені мною принципи, став поруч зі мною в оновленні роботи ГПУ. І це саме про їхні досягнення я сьогодні маю честь доповідати у Верховній Раді. Шановні народні депутати, ви, напевно, добре знаєте, що в резонансних справах проти прокурорів протистоять дуже добре оплачені і велика кількість адвокатів. Наприклад, у справах Януковича нам протистоїть близько 50 адвокатів з дуже доброю, як я розумію, платнею. А проти них у судовому процесі за зраду є два прокурори, ровесники нашої незалежності, із зарплатою в 20 тисяч гривень. Але не тільки в зарплаті справа. У цих прокурорів є те, що немає у Януковича, – честь, совість і принципи воювати за Україну. І я впевнений, що ми зможемо це зробити, так само, як зробили і прокурори на таку ж зарплату, не побоявшись помсти мафії, повернувши 40 мільярдів гривень до державного бюджету. Ми не їздимо в броньованих "кубиках" і нас при висадці біля Верховної Ради не охороняє 10 охоронців. Нас охороняє те, що ми віримо, ми працюємо на Україну, ці гроші потрібні державі були давно. Ми віримо також про те, що прокуратура міняється. Пшонка був обличчям корумпованого, фактично злодійського органу. Загальновідомо, що під час будівництва нового корпусу вони примудрилися ще й там навіть вкрасти 60 мільйонів гривень. Навіть на будівництві свого корпусу. Так от ці молоді хлопці, які зараз б'ються в судах проти тих казнокрадів, проти тої мафії, є новим обличчям, зовсім не схожим на Пшонку. Я хочу зараз сказати вам про окрему гордість прокуратури. Тих, які відмовляються від хабарів, і арештовують тих, хто пропонує цю взятку. Зокрема, слідчий Кіровоградської Генеральної прокуратури відмовився від отримання хабара в розмірі 35 тисяч доларів. Військовий прокурор Львівського гарнізону – від хабара в 40 тисяч доларів. Військовий прокурор Південного регіону – від хабара в 75 тисяч доларів. А слідчий Генеральної прокуратури, який виїхав з окупованої території Луганщини, відмовився від хабара в 200 тисяч доларів. Я вважаю, що це свідчить про процес оновлення і оздоровлення Генеральної прокуратури. Шановні колеги, дозвольте дещо побавитися цифрами. Якщо взяти результати діяльності за рік і поділити їх на дні, всі, без виключення, з вихідними, ми можемо сказати, що

За рік український бюджет завдяки діяльності ГПУ та наших колег по правоохоронної діяльності повернув до державної скарбниці 52 мільйона гривень, при річному… Мільярда гривень. Щодня протягом року у народну власність поверталося 200 гектарів землі. Щодня. Вкрадених 200 гектарів землі. На загальну суму понад 200 Думаю, що можна подякувати простим і принциповим прокурорам, які робили цю важливу справу для всього українського суспільства. Найкращою подякою, шановні народні депутати, може бути ваше рішення про чергове підвищення зарплати, яке зробить їх ще більш незалежними, ще більш принциповими і ще більш успішними. Хотів би я також, щоб ви подякували також і тим прокурорам, які повертали кошти в ходах кримінального провадження. Наприклад, слідчі прокурори, завдяки зусиллям яким Фонд гарантування вкладів отримав від шахрайськи виведеного кредиту одного із банків 53 мільйони гривень. Тим, в результаті діяльності яких відбулась сплата наприкінці 2016 року до бюджету 180 мільйонів гривень підприємствами, що входили в холдинг Тим, хто вступив в боротьбу з незаконною діяльністю фактично монополіста тютюнової торгівлі в Україні "TEDIS", і вже повернули до бюджету 300 мільйонів гривень, попереду ще 200. Тим, хто наприкінці квітня вперше в історії України забезпечив застосування механізму спецконфіскації, яка так і не змогла пройти через підривну діяльність частини депутатів, через парламент, ми змогли це зробити самотужки, і мільярд 300 300 мільйонів доларів повернуто до державної скарбниці. Горджуся цим, цими хлопцями. Обіцяю, далі буде. І гроші, і стратегічні об'єкти нерухомості і в Україні, і за кордоном будуть повертатися до Слів не меншої подяки заслуговують ті прокурори, які разом з поліцією результативно займалися повсякденною рутинною робото. Можливо, це комусь не цікаво, із високопосадовців, але це дуже турбує простих людей, ситуація на вулиці, криміногенна активізація на вулиці. Для мене, наприклад, важливим є не тільки подання на якогось високопосадовця, але розкриття, наприклад, викриття банди автовикрадачів у столиці, розслідування нападу на атошника та його дружину, притягнення до відповідальності п'яниці, який позбавив життя двох дітей, розслідування вбивств, грабежів, квартирних крадіжок по всій країні. Хочу сказати, що спільними зусиллями з МВС ми змогли за перший квартал цього року на 15-20 відсотків знизити кримінальну активність на вулицях. Як? Єдиний доступний спосіб сьогодні – суди. За результатами минулорічної діяльності засудили 34 тисячі 470 крадіїв, 4 тисячі 131 грабіжника, 893 розбійника. Реальні терміни покарання отримало 10 тисяч 624 особи, тому і впала криміногенна небезпека на вулицях українських міст. Працюємо далі. Корупція в нинішній владі. Безумовно, обійти ми це не можемо. Попри те, що це віднесено в основному до підслідності створеного парламентом Національного антикорупційного бюро, ми не можемо залишатися спостерігачами у цій боротьбі. Тому, узгодивши юридичні позиції, ми вийшли на можливість спрямування спільних слідчих та спільних прокурорських груп із САП та НАБУ і в цьому напрямку рухаємося успішно. Наскільки успішно? За рік на посаді ми передали до суду 1 тисячу 191 справу про кримінальне корупційне правопорушення. У перекладі на людську мову це означає, що кожен день ми передавали в суд трьох хабарників і розкрадачів державного майна, трьох в день відправляли в суд. Це для тих, хто розказує про якусь рибалку, де нібито випускають рибу, в суд 191 великий і маленький хабарник. Кажуть, це маленький голова сільської ради в Бориспільському районі. Так, тільки він взяв 250 тисяч євро хабара, це вже по-іншому виглядає. Або, з іншого боку, навіть той митник у Львові, який взяв 200 доларів, це також важливо, бо це перервали ланцюжок злодійства проти держави. Кожен хабарник це викритий ворог народу, ліквідація якого означає ліквідацію ракової пухлини нашого суспільства, суцільної, тотальної і Я просив би, щоб мене зараз почули українці. В 1 тисячі 191 справі хабарників, які ми відправили до суду, абсолютна більшість була затримана, а потім відправлена в суд за заявою потерпілих, з яких вимагалися ці гроші. Будь ласка, якщо з вас вимагають хабара хто завгодно, будь ласка, йдіть в прокуратуру і ми доведемо цю справу до суду, це я можу гарантувати. Хочу ще раз сказати, хто б це не був, прокурори, які не мають такої великої захищеності, які під градом будь-яких звинувачень не бояться і ви не бійтеся. Хто б з вас не вимагав, міністр, губернатор, начальник, депутат, заяву в прокуратуру, спільно ми подолаємо це зло, разом, спільно. Відповідальність високопосадовців окрема тема. І припиніть казати, що "велика риба" відпускається. Протягом року до суду вже скеровано обвинувальні акти стосовно діючого на момент затримання заступника міністра охорони здоров'я, який з метою особистого збагачення вимагав платити лікарям так звані відкупні. Діючого першого заступника голови Державної служби України з питань праці та факт отримання неправомірної вигоди в сумі 200 тисяч гривень. Діючого судді Вищого господарського суду України, який шляхом обману замахнувся заволодіти чужим майно вартістю понад мільйон. Діючого першого заступника голови Миколаївської обласної державної адміністрації, Героя України, за хабар в 90 тисяч доларів США. Діючого керівника підрозділу Одеської обласної державної адміністрації за отримання неправомірної вигоди в майже півтора мільйони гривень. Діючого Вишгородського міського голови та його посібників, які вимагали 300 тисяч євро хабара і 4 тисячі квадратних метрів нежитлових приміщень. Злочинне угрупування під керівництвом заступника обласного прокурора Рівненської області, який очолював так звану "бурштинову мафію". Посадовців керівного складу Фіскальної служби у Миколаївській, Харківській областях, які поклали в кишеню загалом понад мільйон гривень. Начальника підрозділу Міністерства оборони України за отримання хабара в розмірі 350 тисяч гривень. Виконуючий обов'язки заступника начальника Львівської митниці 15 тисяч доларів хабара. Директор величезного державного підприємства "Конярство України", який одержав 30 тисяч доларів США за розбазарення земель. Заступника голови Київської обласної державної адміністрації за 200 тисяч гривень хабара і багатьох інших високопосадовців. На черзі направлення до суду ще низки актуальних справ. Завершено досудове слідство і триває процедура ознайомлення з матеріалами провадження стосовно члена Вищої ради правосуддя, який через посередника отримав 50 тисяч доларів США хабара. Посадовці Бучанської міської ради, які незаконно вивели з державної власності земель на 890 гектарів. Триває слідство і вже повідомлені підозри основним фігурантам корупційних схем, зокрема заступнику голови Харківської міської ради. Фіскальної служби Київської області, керівнику. Миколаївського морського торгівельного порту. Фактично власнику "Терра банк", голові правління банку "Михайлівський". І суспільство, і ми в прокуратурі з великим нетерпінням очікуємо саме судових вироків. Бо правдою є те, що співвідношення направлених до суду проваджень та отриманих судових вироків є абсолютно неприйнятним, жахливим. В 2015 році правоохоронними органами держави скеровано до суду тисяча 696 справ. Завершено судових слухань з вироком 755. В 2016 направляємо тисячу 739 справ – отримуємо 492 вироки. У поточному році відправляємо 700 нових проваджень – отримуємо 230 рішень. Це означає, що судова система є справжнім тромбом встановлення справедливості. Більше того, з всіх цих вироків лише 100 осіб, 104 особи отримали реальний термін покарання через позбавлення волі. Такий стан не може бути прийнятним ні для мене як Генерального прокурора, впевнений, ні для депутатів, ні для суспільства, яке ви представляєте. В чому причина? Однією з причин цієї кризової ситуації є чисельність суддів у судах. Для прикладу, в Дарницькому, Оболонському, Подільському районних судах столиці є лише чотири судді, п'ять суддів – в Голосіївському, Печерському... Печерському, Солом'янському районних судах. Весь вал справ проти високопосадовців, який іде в Печерський суд, має розглядати 5 суддів. При цьому за 2016 і поточний рік кількість кримінальних проваджень, що надійшли на розгляд до судів, подекуди сягає тисячі. Подивіться, Солом'янський – дві тисячі 69 справ, Дарницький – тисяча 163, Печерський – 857, в нас просто банально нема кому розглядати справи і виносити вироки. Шановні народні депутати, я дуже хочу, щоб ви це зрозуміли. Мені законом заборонено говорити про ймовірну корупцію в судах, це можуть говорити інші. Але я маю необхідність сказати: суддів просто немає. Ми відправляємо тисячі справ, але нікому їх вести. Тому я дуже хотів би, щоби ви розглянули внесений нещодавно в профільний комітет, який я щиро шаную, дякую за підтримку, Андрій Анатолійович Кожем'якін, проект про створення спеціалізованої палати в існуючому Кримінальному суді з розгляду справ категорії "А". Цей антикорупційний суд, підкреслюю, з нових суддів, обраних через відкриті тести з участю громадськості, може уже до кінця цього року запустити справжній механізм справедливості в судах. Я не проти будь-яких інших варіантів, створення його з нуля і так далі, але впевнений, що створити антикорупційний суд як палату існуючого з нових суддів можна швидше, ефективніше і домовитися про це буквально в ближчій місяці. Ми б дуже вас просили і це дасть результати справедливості і законності в країні. Шановні колеги, дозвольте мені звернутися з одної дражливої теми: про перевірку електронних декларацій. Я почав цю тему із того, що ми з вами в абсолютній більшості стояли на Майдані за Україну без хабарів. У цьому парламенті, коли ми зайшли до нього, дві третини були сили Майдану. Невже в нас щось змінилося? Давайте разом підтвердимо ці гасла: "Бандитам – тюрми", "Державі – податки". Як це зробити? Почати кожному з себе. Я дуже перепрошую, ви уповноважили мене перевіряти електронні декларації по статті 212 "Несплата податків".

Ми разом з Державною фіскальною службою уже перевірили - і 35 присутніх тут, в залі, людей можуть абсолютно спасти спокійно, їхня декларація повністю відповідає всім документам. (Шум у залі) Щодо декількох десятків народних депутатів відбувається перевірка Державної фіскальної служби. І коли вона закінчується документом, який називається "податкове повідомлення рішення" (ППР), я зобов'язаний згідно закону звертатися до Верховної Ради про притягнення, вірніше, зняття депутатської недоторканності і притягнення до кримінальної відповідальності. Останній раз ми хотіли зробити цю річ, об'єднавши із статтями Національного антикорупційного бюро, за поданням керівника САП я готувався підписати такі ж повідомлення ще до двох народних депутатів. Тим не менше, я – Генпрокурор, який має відповідати за законність. У справах і Лозового, і Дейдея я виявив – мої підлеглі на це вказали, - грубі помилки при підготовці подання. Тому воно повернуто в САП. В разі його надходження я знову його скерую сюди. Щодо народного депутата Бобова таких помилок не було – і я його спрямував до Верховної Ради. Щойно, сьогодні зранку, мені повідомив народний депутат Бобов про те, що він згоден із цим повідомленням і сплачує до державної казни понад 1 мільйон доларів несплачених податків. І я вважаю, що це прекрасний приклад очищення Верховної Ради. Шановні колеги, не треба ніяких криків, не треба звинувачень. Або поясність податковій походження коштів, або сплатіть податки 18 відсотків за те, щоби спати спокійно і гордитися багатою Україною. І ще одне. Якщо хочете жити, їздити в броньованих "кубиках" під охороною, жити в будинку такому, як у Клюєва, просто сплатіть за це податки. Я не проти, я тільки проти того, щоб це робилося без оподаткування. Я ще раз кажу, стаття 212 є особливою. Сплата податків її закриває. Давайте почнемо цей процес звідси, з Верховної Ради, з Кабінету Міністрів України, з Адміністрації Президента України, з Генеральної прокуратури і особисто Генпрокурора, і, зрештою, ми покажемо людям, що в цій країні є відповідальність, в першу чергу, влади. Наостанок хочу звернутися, шановні народні депутати, (це буквально остання моя теза) до вас і ще з одним розмірковуванням. Завдання Генерального прокурора – не лише виявляти злочини, не лише проводити слідств, не лише представляти обвинувачення в суді, але й шукати партнерів, союзників по знешкодженню криміногенних тем, які приносять незаконне збагачення мафії. Коли сьогодні говорять про мафію, всі згадують часи Януковича. За експертним висновком, у тому числі Інституту економіки Національної академії наук України, в часи Януковича Україні була нанесена шкода в понад 40 мільярдів доларів США. Це, приблизно, одна річна видаткова частина державного бюджету. Мені здається, це пік. Тепер давайте помислимо, чи правда теза про те, що нічого не змінилося. І давайте помислимо про це через те, що зроблено в цьому залі і за його межами. Податкові площадки знищені. Скрутки так звані. З 1 червня запускається автоматизована система, яка їх знищить. Відкати за ПДВ. З 1 травня існує автоматизована система. Двійне оподаткування в країні і окремо в сільськогосподарських підприємствах, на чому грали недобросовісні голови колгоспів з Кіпру. Знищено. Державні закупівлі – знищено. Я не говорю, що це знищено остаточно, але це підірвано величезно, Система ProZorro це зробила. Що залишилося нам з вами зробити? Я кажу, нам з вами, бо чим більше зробите ви в цьому напрямку, тим менше робити мені. Нам залишилося… Будь ласка, дві хвилини до виступу Юрія Віталійовича. ЛУЦЕНКО Ю.В. Ціна на газ для населення і промисловості – знищено. А це основні схеми збагачення. Що нам залишилося зробити? Три теми. Тема вугілля. Якщо раніше розкрадання йшло через спеціальні схеми бюджетного фінансування шахт, то сьогодні не меншу загрозу становить так звана схема "Роттердам плюс". Шановні народні депутати, ви маєте прийняти Закон про ренту на вугілля і інші корисні копалини в Україні. Так само, як це зроблено для газу. Так само, як це зроблено для газу. Зробите це – і ми перегорнемо ще й цю сторінку мафіозних загроз. Також нам потрібно навести лад на митниці. Там багато робиться. Але зробити в основному треба дуже важливу річ: запровадити звірку даних розмитнення з нашими сусідами, країнами ЄС, і 80 відсотків злочинності впаде. Це треба набратися політичної мужності Кабінету Міністрів і зробити це. І третя схема, найважливіша. Найбільша корупція, наскільки я її оцінюю, наскільки її оцінюють колеги з Національного антикорупційного бюро, сьогодні знаходиться у сфері призначення на менеджмент державних підприємств. Шановні колеги, прийміть зрештою рішення про приватизацію "Центренерго", гідроенерго і всіх інших підприємств, про які вже весь Інтернет забитий чутками. Приватизуйте – і нехай платять податки! Якщо це буде зроблено, я впевнений, що ми можемо змінити обличчя України. Цей парламент це демонстрував не один і не два рази. Здорова майданівська антикорупційна більшість зможе це вирішити. Сподіваюся на вашу партнерську роботу. Я завжди до послуг в законних інтересах Верховної Ради України. Дякую за увагу. Дякую, Юрій Віталійович. І я нагадую, у нас спочатку блок запитань від народних депутатів, потім буде блок окремий від фракцій. Я прошу провести запис. Півгодини – запитання до Генерального прокурора від народних депутатів України. Хто має бажання дати запитання. прошу записатись. Проводиться запис. Будь ласка, колеги.

Шановний Юрію Віталійовичу, рік тому, коли ми призначали вас на цю посаду, я задавав питання стосовно ситуації з розслідування подій 2 травня 2014 року в Одесі. Я вдячний вам за певні зрушення в цьому питанні, але хотів би спитати щодо ситуації, яка на сьогоднішній день є в цьому розслідуванні. Тому що з тієї інформації, яку ми маємо на сьогоднішній день, є підозрювані з одного боку по подіям на Грецькій площі в Одесі, і зараз ця справа розслідується в одеських судах. На сьогоднішній день стосовно ситуації по розслідуванню подій в Будинку профспілок в Одесі немає жодних підозрюваних, і це викликає занепокоєння в суспільстві. Буду дуже вдячний за відповідь. Дякую. Дякую, шановний пане народний депутат. Перш за все, говорячи про події в Одесі, мушу повідомити об'єктивну істину про те, що в ході розслідування подій… в ході в ході розслідування подій в Одесі нам, на жаль, не вдалося знайти достатніх доказів до притягнення вас до кримінальної відповідальності. На вас показувала недостатня кількість свідків, проте ваш заступник голови обласної державної адміністрації уже знаходиться в судовому процесі за побиття мирних демонстрантів, за чим ви спокійно спостерігали з вікна свого губернаторського кабінету. Друге. Слідство також передало до суду підозрюваних у нападі на мирних людей, і це близько 20 осіб, прихильників федерального устрою України, в тому числі не громадян України. І щодо них, тих, хто знаходиться в Україні, відбувається слухання. Ще ряд обвинувачених, перепрошую, підозрюваних знаходиться за кордоном, і будемо діяти по Закону про заочне засудження. Також ми… можу вам сказати про те, що дії керівника Одеської міліції, обласної та міської, також оцінені слідством, і їхні справи направлені до суду. Впевнений, що істина буде встановлена в суді, подобається це "русскому миру" чи не подобається. Одеська трагедія – це біль всієї України. І винні в цьому слідство прізвища назвали. Справа за судом. Дякую. Червакова Ольга Валеріївна, будь ласка. провели ось таке пікетування біля Генеральної прокуратури з плакатами, з портретами мерів Ірпеня і Бучі Володимира Карплюка та Анатолія Федорука і підписами чому вони не за гратами. 27 липня Генеральна прокуратура провела обшуки в меріях Ірпеня і Бучі, наслідком чого стало пред'явлення підозри Анатолію Федоруку. Відповідно поки що ніяких дій не вжито стосовно іншого фігуранта справи про розкрадання в 790 гектарів лісу. Чи не могли би ви поінформувати, ці обшуки були досить резонансі, чи не могли ви поінформувати, коли буде справа по Федоруку і бучанським посадовцям передана до суду? І які дії, і чи будуть якісь вживатись дії щодо іншого фігуранта цієї справи Володимира Карплюка? Також нас повідомили під час минулорічного пікетування, що Генеральною прокуратурою, Департаментом внутрішньої безпеки… ГОЛОВУЮЧИЙ. 10 секунд. Розпочато розслідування щодо бездіяльності і протиправної бездіяльності представників органів прокуратури щодо розслідування попередніх злочинів цих Дякую. Перш за все справа по розкраданню бучанського лісу в загальному обсязі 890 гектарів активно розслідується. На цей момент нам залишилося останні експертизи, і ми готові пред'явити до суду обвинувальний акт, який буде базуватись на розкраданні близько 200 гектарів. Решта гектарів забудовані, і збитки їхні, звичайно, будуть оцінені, але ці, ймовірно, можна повернути державі. Зараз ми чекаємо від експертизи, а цей закон вимагає остаточної суми збитків при незаконному рішенні про забудову цих гектарів. По кожній ділянці проходить окрема експертиза. Ви можете розуміти, що, на жаль, це потребує достатньо великої справи. Тим не менше, експерти говорять мені, що справа, в найближчі місяці можуть бути експертні роботи закінчені. А відтак, як тільки ми отримаємо ці експертизи, ми направимо обвинувальний акт до ознайомлення пану Федоруку та його, з дозволу сказати, колегам, які займались незаконним знищенням лісових насаджень. Стосовно перевірки об'єктивності працівників ГПУ наразі нічого не можу сказати в інтересах діяльності генеральної інспекції. Одна секунда. По Ірпіню слідство знаходиться ще на першій фазі. Бо до 890 гектарів пан Краплюк не причетний, як встановило слідство. Проте, ми вивчаємо ситуацію з лісами Ірпіня. І там також є чим займатись слідчим, що вони і роблять. Дякую. Євтушок Сергій передає слово для, не передає. Євтушок Сергій Миколайович, будь ласка. ви говорили про "велику рибу" і про боротьбу з нею. Я свідомо хочу запитати у вас, тому що ви не згадали в своєму, в те, що Генеральною прокуратурою буквально сьогодні була відкрита кримінальна до першого заступника, по відношенню до першого заступника Національного антикорупційного бюро України. Чому саме це резонансне запитання. Тому що насправді цей орган покликаний боротись зі зловживаннями у сфері боротьби з корупцією. питання Гізо Углави, який звинувачується прокуратурою Генеральною по підозрі у зловживанні, дуже цікаво, наскільки аргументований цей фактаж і якесь буде логічне завершення цієї історії? Дякую. Дякую, шановний Сергію Миколайовичу! Ви як правник прекрасно знаєте, що прокуратура нікого ще не звинувачує. На цій стадії… Ми знаходимося на стадії, коли отримали заяву, оформлену як заяву про скоєний злочин від юридичної компанії, а також від ваших двох колег народних депутатів. Вони заявили про скоєний злочин у тому, що керівництво НАБУ підписало контракт із паном Углавою, достеменно знаючи, що він не вийшов з українського громадянства. Як ви розумієте, це суперечить чинному законодавству. Наразі ми лише почали… З грузинського законодавства, ну очевидно. Ми наразі нікого не звинувачуємо, ми просто перевіряємо заяву, яка надійшла до нас. Не перевірити її, як ви розумієте, ми не маємо права, це буде службовим злочином. Це буде спокійна, об'єктивна перевірка документів. Сподіваюся на співпрацю і пана Ситника, і пана Углави у цьому питанні. Жодної якось політичної мотивації в цьому немає. Наскільки я розумію, депутати Верховної Ради, які позбавили нещодавно мандата народного депутата за подвійне громадянство, солідарні в тому, що в правоохоронних органах можуть працювати лише громадяни України. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Кошелєва Альона передає слово для запитання Олегу Ляшку. Будь ласка. Олег Ляшко, Радикальна партія. Пане Генеральний прокурор, ви більше року обіймаєте цю посаду. Коли вас призначали, ви розказували про реформування, що ви будете робить, сьогодні ви розказуєте про великі успіхи. Я сподіваюся, що за вашою титанічною роботою у вас був час подивитися останні опитування Центру Разумкова. 1 відсоток громадян України довіряють прокуратурі. У мене до вас просте питання. Чому, незважаючи на ваші щоденні по 20 разів пости у "Фейсбуці", ваші переможні реляції, чому люди вам не вірять? Не вірять в те, що ви реформуєте прокуратуру? Не вірять в те, що в прокуратурі можна знайти правду і справедливість? Не вірять вам особисто? Ви рік працюєте, а люди вам не вірять. Що ми маємо зробити, щоб допомогти вам, щоб люди вірили вам і вірили нашій прокуратурі, яка нарешті колись стане захищати права людей? Дякую. Перш за все, рік тому я, дійсно, говорив з цієї трибуни, що буду робити. Сьогодні я сказав про те, що зробив. Це інша форма дієслова, пане Олеже. Зробив – закінчена форма дієслова. Я цю реформу в прокуратурі зробив, і на сьогоднішній день всі вимоги згідно Закону про прокуратуру, які ставляться до мене як до Генерального прокурора, виконані. За виключенням одного, яке ставиться перед вами: формувати Державне бюро розслідувань. Як тільки воно буде сформовано, слідство перейде в цей незалежний орган, і на цьому це буде фінальний удар по пострадянській моделі прокуратури. Але це вже залежить не від мене, я зробив усі дії, які випливають із завдань Закону про прокуратуру. Друге. Я не ставлю вам конкуренції, ніяких 20 постів в "Фейсбуці" я ніколи не ставив в день. Там є і інші достойники, які і по ділу, і не по ділу, і правду, і неправду поширюють. Це ваше питання, я в цьому не можу з вами змагатися. Чим допомогти? Дуже просто. Заплатіть усі податки. І це буде найкращий внесок у боротьбу з злочинністю.

Пане Генеральний прокурор, громадськість України стурбована неналежним функціонуванням сайту електронного декларування, то він зависає, то, як заявили члени НАЗК, не здатен провести автоматичну перевірку декларацій. Тому хочемо запитати вас чи ваше відомство готується дати оцінку діяльності розробникам цього сайту та встановити причину наслідковий зв'язок тендерній комісії, яка віддала перевагу розробці дуже серйозного електронного продукту, якійсь сумнівній одноразовій фірмі? Дякую вам. 13:24:02 Це дійсно питання, яке турбує тепер уже десятки тисяч людей, котрі заповнюють або стараються з 10 разу подати свої відомості до електронної декларації. Дійсно в Фіскальній службі відбувалося слідство щодо визначення переможця, а потім і виконання робіт по створенню електронного декларування. Жодного конкурсу там не було. Як відомо, уряд Данії надав кошти на створення такої системи для організації ПРООН в Україні. Ця організація визначила виконавцем робіт товариство з обмеженою відповідальністю "Міранда". Що було встановлено працівниками Фіскальної служби під процесуальним керівництвом прокуратури. Те, що керівник ТОВ "Міранда" нєкій пан Новіков, підписав угоду, вірніше, доручив виконання цих робіт викладачу Київського політеху, а також його студентам, що вони і зробили, і вся ця система була зроблена саме ціма особами. Достовірно про це знаючи, пан Новіков замислив ці кошти присвоїти і ухилитися від оподаткування. Таким чином кошти, які надані були ТОВ "Міранда", були виведені через фіктивну фірму на рахунки в Естонію. Я буквально цієї неділі вилітаю в Естонію для того, щоб поставити крапку в цьому розслідуванні. кричущий приклад того, як під благими намірами розкрадаються кошти тих країн, які хочуть допомогти України. І кричить про це найбільше той, хто звинувачує всю владну в страшній корупції. В даному випадку мусимо констатувати, це приклад найкращого розуму українських студентів і найгіршої відповідальності громадянських активістів, які так гучно борються з корупцією.

в мене дуже два простих запитання, але дуже складних одночасно. Перше. Я дуже вам дякую від всіх своїх земляків за вашу принципову і миттєву реакцію на події 9 травня в Дніпрі, тітушки. Я переконаний, що ви доведете цю справу до логічного завершення, всі отримають вироки заслужені. І, по-друге. Є така біда – Гречківський, Вища рада правосуддя. Ми всі пам'ятаємо, що Генеральна прокуратура разом з Службою безпеки України в минулому році, "майбахи", дорогі автівки, величезні кошти хабарів, я його підозрюю, йому була вручена підозра, чому він досі не відсторонений? Який суддя зможе винести йому вирок, якщо він сьогодні виконує обов'язки члена Вищої ради правосуддя – найвищого судового органу влади? Юрій Віталійович, скажіть, будь ласка, яка перспектива цих справ? Хто заважає, щоб люди отримали законі, справедливі вироки? Дякую. 13:27:12 ЛУЦЕНКО Ю.В. Дякую. Департаментом у сфері економіки завершена справа по отриманню 500 тисяч доларів США через шахрайське заволодіння членом Вищої ради юстиції та його посередником громадянином Шкляром. щоб ви звернули увагу, 7 томів цієї справи направлено для ознайомлення. Спочатку пан Гречківський і пан Шкляр хотіли зробити вигляд, що пан Шкляр неосудний і замовили психіатричну експертизу. Декілька місяців ця експертиза, ми змушені були проводити. Експертиза встановила, що пан Шкляр абсолютно осудний і прекрасно розумів, для кого і скільки тисяч доларів несе. Тепер пан Гречківський не може протягом декількох місяців ознайомитися з 7-ма томами обвинувачення. Згідно закону, який, до речі, був прийнятий під мене і Тимошенко, ми маємо право обмежити ознайомлення зі справами. 7 томів – це 7 днів, така практика в наших судах, ну, 10. Тим не менше Печерський суд відмовив нам в цьому клопотанні, очевидно, із своїх мотивів. На сьогоднішній день, ми направили повторний запит до Печерського суду про обмеження на тиждень закінчення ознайомлення з цими матеріалами. Я би просив вашої політичної підтримки, якщо хочете, вашого впливу і вашого авторитету для того, щоби член Вищої ради юстиції пішов на лаву в суд, на лаву підсудних, а не сидів членом Вищої ради юстиції. Інших варіантів у мене немає. Я думаю, для держави також. Стосовно подій у Дніпрі, я попросив би, пане Голово, тут дати мені дві хвилини, бо це важлива обставина. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, це для всіх важливо і я додаю дві хвилини для відповіді, будь ласка. 13:29:03 На святкуванні 9 травня у місті Дніпро відбулася неприйнятна, ганебна ситуація, коли працівники поліції діяли разом із тітушками для того, щоби фізично усунути ветеранів антитерористичної операції. Безвідносно до того, хто з якими кольорами був, хто з якими гаслами виходив, це неприйнятно, коли людей в присутності поліції жорстоко б'ють найняті політиканами тітушки. На цей момент ми затримали не тільки цих тітушок, а їх всього було 250, ми затримали декілька десятків тих, хто нападав на бійців АТО, вияснили, встановлено хто є їхній організатор. Це було вияснено через добровільне погодження співпрацювати із слідством одного з тих "тітушок", надіюсь, будуть ще декілька. Тепер ми вже точно знаємо, хто зорганізовував і інструктував цих "тітушок". І, пане керівник "Опозиційного блоку", в мене погані новини, вони всі інструктувалися, зорганізовувалися і фінансувалися у вашому штабі на Дніпропетровщині особисто паном Вілкулом і паном Колєсніком. На цей момент ми маємо відео, як вони всі разом заходять в офіс, слава "БПП", бо їхній офіс поруч і в них є відеокамери. У нас є дані, санкціонованих судом, матеріалів прослуховування, які свідчать про те саме. Тому, з цієї точки зору, я хочу до вас звернутися поки що не через подання до Верховної Ради, бо для цього треба ще пройти певні юридичні кроки. Я хочу до вас звернутися з пропозицією допомогти аби ваші депутати дали правдиві покази для всієї України і принаймні вибачилися за те, що тітушки у вашій голові ще вивітрилися. Друга позиція. Шановні колеги, я про неї також хотів би сказати, звертаючись до абсолютної більшості присутніх тут у залі людей, які за Україну, за… Коли я повідомляв про це у "Фейсбуці", я написав про те, що це стало можливим і тому, що патріотичні сили України самоусунулися з вулиці 9 травня. Я не мав на увазі, що вони самоусунулися від затримання тітушок, недопущення, це, зрозуміло, питання силовиків. Але ми віддали 9 травня в руки реваншистам, імперцям, ті, які мільйонами тілів наших дідів гатили дорогу Сталіну до Кремля, ми просто їм це віддали. Я закликаю усіх, хто шанує Україну, і 8, і 9 травня виходити з портретами, з жовто-блакитними прапорами і з портретами наших героїв. Я, наприклад, вийду, готовий вийти разом з вами, із своїми двома дідами, які стояли під Рейхстагом, і своїм сином, який стояв під Пісками, і ми скажемо: це наші герої. Акція називається "Незламна нація". Всі віки нас ламали, і нікому це не вдасться – нікому. Ми маємо ким гордитися, і побачите, в цій акції будуть мільйони. А ті, хто записався у феесбешну акцію, просто залишаться жменькою піску над хвилями українського океану. Так, переможемо. ПАСТУХ Т.Т. Юрій Віталійович, три роки війни, і під час своєї доповіді ви не згадали жодного слова про тих наших загиблих хлопців і ті кримінальні справи, які були порушені, рік тому, ви були у нас, Слава Богу, в парламенті і говорили на відкритому засіданні Комітету нацбезпеки і оборони про події в Дебальцевому. Ви тоді, власне, брали на себе певне зобов'язання, що до кінця минулого року ця справа буде передана в суд, оскільки експертизи завершені, процес ознайомлення адвокатів і далі не мало би бути жодної перешкоди, щоб цю справу слухати в суді. Також стоїть питання Дебальцевого, і сьогодні суспільство не має відповідей, все ж таки, що там сталося, і в одному, і в іншому котлі: і Дебальцевого, і Іловайська. Це перша частина запитання. І друга. Зараз ми в комітеті антикорупційному слухаємо в робочій групі питання щодо діяльності "Укроборонпрому". І, власне, керівництво цього концерну заявляє, що воно передало десятки справ, матеріали на десятки… порушення десятки справ як в прокуратуру, так і Національну поліцію, які, на жаль, також не розслідуються, і в час війни вони би,

військової експертизи була встановлена, що єдиною причиною, яка несе причинно-наслідковий зв'язок із нашими втратами в іловайському котлі, є агресія Російської Федерації. І саме тому

В установленому порядку ця справа рухається для того, щоб в заочному порядку притягувати їх до відповідальності. Також я доповідав вам про те, що ця ж сама експертиза дасть оцінку діям та розпорядженням, а також ймовірної бездіяльності та вказівкам керівництву Збройних Сил України в цій ситуації. На цей момент ця експертиза триває, вона не закінчена, відтак жодної підозри ми висувати не маємо можливості. Ще одне, хочу вам сказати, що момент діяльності військової прокуратури є надзвичайно важливим. Багато хто не задоволений її діяльністю і це зрозуміло, це тисячі, тисячі справ, в тому числі до тих військовослужбовців Збройних Сил України, які поза виконанням бойових завдань вчиняли певні злочини. Я хочу сказати, що для мене був принцип справедливості і тут найважливіше, зокрема, буквально перші місяці своєї діяльності ми закрили справи за зміною обстановки щодо декількох тисяч бійців Волинського корпусу, 51-го корпусу, які були обвинувачені у діях, котрі не вчиняли або вчиняли в силу ситуації, що склалася. Для мене саме цей приклад – засудження генерала, який віддав наказ, що привів до смерті декількох десятків українських десантників, а він засуджених до 7 років, як ви знаєте, Хвилину, будь ласка. ЛУЦЕНКО Ю.В. ...і зняття обвинувачення із тих, хто діяв у ситуації, що склалася, є прикладом об'єктивності і справедливості. Для мене засудження, наприклад, "Торнадо", якого суд визначив як злочинців, котрі вчиняли жахливі злочини проти мирного населення, засудження генерала Збройних Сил України, засудження більше двох десятків громадян Російської Федерації, очно засуджених в Україні,

рідким лайном, які потім з клітки кидають у прокурорів, пам'ятайте, будь ласка, і от про те, що вони ще роблять. Встановлено прокурорами військовими, пацанами: три тисячі осіб з них близько тисяча 400 цивільних осіб, які піддавалися катуванню на території тимчасово окупованих територій, допитано 800 з них. Ви розумієте, що таке допитати 800? Ні, ви не розумієте. містах Слов'янську і Горлівці ватажки незаконних збройних формувань Гіркін і Безлер влаштували справжні катівні. Один із свідків був свідком катування полонених електричним струмом, розпеченим електричним паяльником. Особи чеченської національності щовечора шикували полонених та кожного п'ятого розстрілювали. Під погрозою розстрілу полонених змушували ходити по замінованому полю, в результаті чого на мінах загинуло близько 80 осіб. Вони підвішували полонених та заживо знімали з них шкіру, змушуючи при цьому інших полонених за цим спостерігати. Під загрозою розстрілу свідка Х примушували розчленовувати і запаковувати тіла закатованих полонених в поліетиленові мішки. Я не хочу читати все, ще сексуальні злочини. Ви просто не уявляєте, з чим стикається військова прокуратура. Тому, будь ласка, прокурори є різні, добрі і погані. Будь ласка, вони отримують невелику зарплату, роблять страшну роботу, яка нас, нас, Україну, приведе до перемоги над Москвою і фізично, і юридично. По Іловайську і Дебальцевому справа знаходиться на моєму контролі. Буде необхідність – я знову готовий до доповіді комітету. я хотів вас запитати в напрямку трьох питань. Перше. Що ви можете сказати стосовно розстрілу міліцейських блокпостів, що мали 28-го під Биківнею, лютого, 4 березня 2014 року – святошинський блокпост, і в 2015 році – знову блокпост ГАІ в Биківні. І друге питання. Що ви можете сказати відносно розстріляних людей, підірваних людей, конкретно Бузина, який загинув, і конкретно Шеремета? Це перше. І друге. Вас як Генерального прокурора, який стоїть на олімпі захисту законності, я хотів би запитати, чи не вважаєте ви… як ви бачите проблему в тому, що розкриття…

Дякую. Перш за все, я зараз не готовий сказати по двох блокпостах, боюся помилитися з цієї високої трибуни, тому направлю вам офіційну відповідь як народному депутату. Якщо я не помиляюся, в обох випадках підозрювані затримані, і їм навіть вручені підозри, але для точності зачекайте моєї офіційної відповіді. Стосовно справи Бузини. Підозрювані після біологічних експертиз переведені у розряд обвинувачуваних, і скоро ця справа після ознайомлення з матеріалами піде до суду. Стосовно пана Шеремета. Я б дуже не хотів, щоби поруч ставили ці два прізвища. Стосовно пана Шеремета. Слідство йде. Його веде слідство Національної поліції. Ми також виділили туди найкращих прокурорів. Мушу визнати, що в цьому слідстві була допущена помилка. Конкретна помилка в тому, що, вилучивши 201 камеру відеоспостереження, ще одна і, як виявилося, найважливіша камера не була вилучена, що весь цей час не давало дуже важливої інформації слідству. Завдяки журналістам ці відеозйомки стали відомими. Шкода, що на весь світ, а не тільки для слідчих. Але тим не менше, ці плівки є дуже важливими для слідства. Наскільки я знаю, керівництво МВС також визнало помилку і зараз стараються надолужити згаяний час. Тепер стосовно важливого питання про ситуацію з кримінальною злочинністю. Я вже казав про те, що минулого року ми бачили радикальний підйом злочинності. Звичайно, в першу чергу, це наслідки війни і масової кількості зброї на руках у населення, масового зубожіння, масового безробіття. Але в тому числі і, з моєї точки зору, і з дезорганізації правоохоронної системи МВС, які склалися в минулому році. В грудні-місяці минулого року я вперше оприлюднив статистику, вона була дуже гіркою, але, як і кожна пігулка гірка, була дуже корисною. Нове керівництво Національної поліції на чолі з паном Князевим

Кількість крадіжок минулого року (зліва) досягла 312 тисяч. Цього року у порівнянні з попереднім періодом того року вона скоротилася на 20 відсотків. Чому? Відповідь зверху: засуджено 34 тисячі крадіїв. Грабежі. Минулого року ця цифра досягла 27 тисяч. Це тільки з тих, що обліковані. Зараз падіння на 30 відсотків. Чому? Засуджено, підкреслюю, засуджено більше 4 тисяч осіб. Розбої: засуджено ще 893 осіб, падіння 30 відсотків. Те саме з автомобільними і квартирними крадіжками. Але, що я хотів би попросити народних депутатів? Прошу, це ще буду… коли був депутатом, прошу, як став Генпрокурором. Просить, наскільки я знаю, вже й голова профільного комітету пан Кожем'якін і всі члени цього комітету. Будь ласка, прийміть Закон про кримінальні проступки. Це 30 відсотків величезної паперової роботи слідчих і прокурорів, яку можна припинити. По малозначущим випадкам, коли закон передбачає до 2 років позбавлення волі, перевести це в протокольну форму і судом розглядати визначаючу міру покарання. Це дасть можливість слідчим і прокурорам зосередитися на реальних тяжких злочинах. Будь ласка, я вас дуже прошу від імені всієї правоохоронної системи. Цей закон може припинити паперову роботу і покращити ситуацію на наших вулицях для нашого населення. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. І останнє запитання Куліченко. Я прошу передати слово Яніцькому Василю. 13:43:29 ЯНІЦЬКИЙ В.П. Шановний Юрій Віталійович, останнім часом склалася в деяких регіонах України непроста ситуація в місцевих прокуратурах. Так завдяки порушеним фактовим справам продовжуються віджиматися бізнеси і майно. В зв'язку з цим запитання: як ви оцінюєте роботу місцевих прокуратур і чи здійснюється співпраця прокуратури із таким інститутом як Радою Радою бізнес-омбудсмена, яка і покликана полегшити діяльність бізнесу у нас в Україні? І, звичайно, бурштин. Нещодавно журналіст, рівненський журналіст опублікував фотографію, де було показано високовольтну лінію електропередач, яка йде із Вараша до Києва. В полі вщент продірявлено помпами. Якщо хоча б одна із цих опор завалиться, це буде проблема не лише Києва і Рівненської атомної станції, це проблема національної безпеки.

Відповідаю знизу до гори. Так, справа бурштинової мафії на чолі з колишнім першим заступником обласного рівненського прокурора передано до суду. Слідство завершене. У цій справі проходить півтора десятка різних посадових осіб прокуратури, СБУ, МВС, але, наскільки говорять експерти, це змогло підірвати бурштинову мафію приблизно на дві третини. Подальші дії разом з колегами із СБУ та МВС ми далі плануємо. Як ви знаєте, майже кожного місяця ми вилучаємо то півтонни, то півтори тонни, то три тонни бурштину і, як ви розумієте, каральні методи тут лише маленька частина роботи. Найбільшу частину належить зробити депутатам Верховної Ради України. Я просив би прийняти закон, по якому легалізувати це старательство, і це з цієї трибуну звучить уже не перший і навіть не десятий раз. Будь ласка, прийміть це рішення. Так, є постанова Кабміна, яка пропонує своє бачення, але Закон України про старательство у бурштиновій галузі з подальшим екологічним відновленням природного балансу був би надзвичайно важливим. Більше того, я цю цифру, здається, казав тут у Верховній Раді, коли я прийшов за даними оперативними того, що поклали мені на стіл, оплата бандитам від бурштинових копачів в день сягала 100 тисяч доларів США. Якщо це помножити на рік, то це оборонний бюджет країни. Ми мусимо це зробити, цей Закон про старательство має бути прирівняний до Закону про оборону і безпеку України. І, з вашого дозволу, ще одне питання перше, яке звучало про бізнес. Я не звик видавати бажане за дійсне. Я дійсно маю сказати, що правоохоронці все ще займаються незаконним порушенням кримінальних справ для того чи іншого бізнес-інтересу. Я стикався з цим особисто не раз і не два. Особисто закривав такі справи і звільняв таких горе-прокурорів, горе-есбеушників і горе-поліцейських. Все це так. Але, з моєї точки зору, для того, щоби припинити це, потрібно, знову ж таки, політичне рішення. Ми маємо нарешті створити службу фінансових розслідувань, куди передати… Будь ласка, хвилину. Завершуйте. ЛУЦЕНКО Ю.В. Куди передати економічне слідство з поліції, СБУ. І, зрештою, щоб до бізнесу приходила одна структура, а не 5 представників станції машинного доїння. Впевнений, що це мають зробити народні депутати. Ба більше, я би рекомендував розглянути можливість відновлення Міністерства фінансів і зборів у вигляді, де буде заступник відповідати за митниці, заступник – за податки, заступник – за фіскальну службу розслідувань і заступник – за видатки з державного бюджету. Так є у більшості європейських країн. В будь-якому разі це ваше політичне рішення. Але я як Генпрокурор гостро відчуваю, що ліквідувавши податкову міліцію, нічого натомість не запропонували. Ми мусимо створити єдиний орган фіскальних розслідувань, який припинить походи силовиків в погонах і з автоматами до бізнесу. час для запитань від фракцій. І хто має бажання від фракцій задати питання, прошу записатись. Послідовність виступів – запис. Прошу записатись. ГОЛОС ІЗ

Колеги! Я… Зараз записались. Хочу повідомити. Для того, щоб не було проблеми, коли фракція немає слово, зробили окремий відділ для фракцій запитань. Щоб, якщо під час виступів депутатів, фракція не записалась, вона була захищена для того, щоб отримати запитання. І тому є окремий розділ "для фракцій", щоб кожна фракція, яка хотіла записатись, але її депутати не попали, була захищена правом задати запитання. Тому я… (Шум у залі) Ні.

Запитання до Генерального прокурора про справу щодо Конституційного Суду. Ще в березні 2014 року, одразу після Євромайдану, ця справа була порушена. Вона дуже проста. Судді Конституційного Суду, в тому числі діючі судді Конституційного Суду надали Януковичу диктаторські повноваження за висновками самої Генпрокуратури. Це призвело до повалення конституційного ладу, – один із найважчих, найтяжчих злочинів. Чому досі в цій справі не оголошено жодної підозри? Що розслідувати, коли є рішення суддів Конституційного Суду, є підписи суддів Конституційного Суду і ці ж самі судді щодня є в Конституційному Суді? Що заважає розслідувати цю справу? Дякую. Така справа, дійсно, є. Але також існує і діюча норма українського законодавства про те, що будь-який суддя не відповідає за своє рішення в кримінальному порядку. Крім того, покази, які на первом етапі, на декількома суддями Конституційного Суду, були ними відкликані. На цей момент слідство зосередилось над законною оцінкою дій через вручення підозри і подальшого обвинувального акту колишньому міністру юстиції, який своїм волюнтаристським рішенням ввів через друк та занесення в відповідний реєстр Конституції, котра на той момент не діяла в Україні. встановить остаточно всі необхідні докази і пройдуть всі експертизи, ця справа також буде надана до суду, причому в найближчі місяці. Стосовно самих суддів, можливо, в ході допитів працівників і керівників Міністерства юстиції ми отримаємо нові дані. Наразі не достатньо бази для вручення будь-яких підозр власне суддям. Сергій Мельничук, "Воля народу". Юрій Віталійович, два запитання. Перше питання. На якій стадії зараз знаходиться розслідування стосовно пожежних автомобілів, яке розслідували і прокуратура, і СБУ, і так далі. Наскільки мені відомо, вже зроблені експертизи. Це перше питання. І друге. Я хотів зробити заяву про злочин. Що начальник Генерального штабу прийняв самовільно рішення про введення в експлуатацію мінометів, внаслідок того є загиблі бійці. Прошу провести розслідування. Дякую. Матеріали я вам надам сейчас. Я взагалі не звик підкреслювати позитиви свої особисті у житті. Але можу сказати: я прийшов на посаду Генерального прокурора не для того, щоб переслідувати тих, хто мені подобається чи не подобається. Як би не ставився до мене керівник однієї з фракцій, який так часто згадує моє прізвище на всіх можливих ефірах, але у справах про пожежні машини, які з ним пов'язують окремі народні депутати, експертиза встановила відсутність складу злочину і справа була закрита. Я не Пшонка, я не ганяюся за політичними ворогами або опонентам, або навіть тими, до кого у мене різне ставлення. Ми об'єктивно приймаємо рішення, правда "Батьківщина"? Так само було і з декількома справами по електронному декларуванню "Батьківщини", так само з "Народним фронтом", так само з Радикальною партією і так само, до речі, і у вашій справі, пане Сергію. тримаю все ще на своєму столі свою тюремну кружку, вона мені допомагає пам'ятати, що моє рішення має бути законним і обґрунтованим. У даному випадку по пожежним машинам складу злочину не встановлено. Стосовно вашої заяви про дії начальника Генштабу, вивчимо окремо. Дякую. Від "Народного фронту" Юрій Віиалійович, доброго дня. У мене є два запитання. Я вважаю, що разом з тим, що одним з головних досягнень ви ви сказали це порушення і провадження заочного судочинства над Януковичем. Вважаю, що одним з головних також досягнень – це є спільна робота і її результат команди "Народного фронту", Генеральної прокуратури, Ради національної безпеки і оборони з тим, щоб гроші Януковича, які були заарештовані заарештовані понад 2 роки тому, врешті-решт були повернути до бюджету. Скажіть, будь ласка, чи ви підтримуєте нашу ініціативу врешті-решт, щоб Закон про спецконфіскацію було прийнято в цій сесійній залі? І гроші, які потім будуть знайдені в банді Януковича та інших недобросовісних чиновників, повинні були би бути повернуті до бюджету? І друге питання. Ви навели дуже цікаві статистичні дані, що 142 мільйони гривень в день Генеральна прокуратура повертала державі. Прикро, що новостворений орган НАБУ повернув лише 100 мільйонів за рік своєї роботи. Але скажіть, будь ласка, наведіть, будь ласка, статистичні дані, якщо вони у вас є щодо росту злочинності. Бо тут дуже багато критиків Дуже багато критиків з цієї трибуни заявляють, що реформи Національної поліції на відбулися і лише відбувається зростання, катастрофічне зростання злочинності. Скажіть, будь ласка, яка є реальна картина щодо злочинності в Україні? Дякую. Дякую. Я вже відповідав про ситуацію із злочинністю і показував діаграми. Да, я вважаю, що відновлення управлінських вертикалей в Національній поліції з приходом пана Князева на цю посаду в поєднанні з корисністю реформи патрульної поліції, яку започаткували пані Згуладзе і пані Деканоїдзе дає свої результати. Скажу прямо, ситуація на вулицях дуже тяжка, дуже тяжка, кожен день скоюються тисячі злочинів. Щоб ви розуміли, Генеральна прокуратура веде процесуальне керівництво за одним мільйоном 300 тисяч кримінальних проваджень. Це все кримінальні прояви в Україні. Але завдяки злагодженій роботі, відновленню управляємості ситуація стала покращуватися

до цього скептично ставився, ми направили групи перевірки у всі райвідділи Києва та декількох областей, фальсифікації даної статистики не виявлено, є буквально дві, три укритих справи. Але, в принципі, статистика показує, зусилля нового керівництва Нацполіції дають свій результат. Тепер стосовно спецконфіскацій. Шановні друзі, я хотів би вам продемонструвати один цікавий документ, він прийшов від Державної казначейської служби. Пан заступник голови Державної казначейської служби на мій запит відповідає… я зараз це зачитую для того, щоб ми усвідомили, що ми пройшли з вами. Державна казначейська служба опрацювала ваше звернення і повідомляє, що на єдиному казначейському рахунку станом на 27.02.2014 (всі пам'ятають цей день, 27.02.2014, призначення пана Яценюка на посаду першого Прем'єра після Майдану) обліковувалось 108 тисяч 133 гривні 65 копійок. На всю країну. На всю країну. Станом на 22.05.2017 року, недивлячись на всю критику і недовіру певних діячів, на цьому рахунку завдяки злагодженій діяльності по спецконфіскації обліковувалось 46 мільярдів 258 мільйонів 986 тисяч 287 гривень.

що країна сьогодні отримала назад гроші мафії часів Януковича. Шановні народні депутати, я дуже прошу вас як людина, яка доклала багато

тільки ви і більш ніхто, тільки ви маєте визначити, куди підуть ці кошти. І я вас благаю, вони мають піти до простого українця, на медицину, на транспорт, на простого солдата, щоб він жив в нормальній казармі, і офіцера, щоб жив в нормальному гуртожитку. Визначне три, максимум чотири, національні програми, ви особисто, бо ви представляєте народ України. І зробіть так, щоб вже цього грудня проста людина і простий солдат міг відчути конкретний результат від цієї роботи. Ми нічорта не боїмося, борючись з мафією, але ми боїмося, що ці гроші будуть знову розтринькані по всій Україні і забудуть навіть де вони ділися, як це бувало з прикладами мільйонних повернень під час реприватизації. Ми повинні ці кошти сконцентрувати для простих людей. Реформа має бути не символом негативу, а символом позитиву. І це буде слава для всіх вас, я не збираюся за славою гнатися. Давайте зробимо життя наших людей кращим за рахунок коштів Януковича, який обікрав кожного українця. Я вас дуже прошу, саме ви маєте прийняти це історичне рішення. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я продовжую засідання на 15 хвилин. І поскільки виникла дискусія, я хочу вам наголосити, що згідно статті 240-ї пункту 5 Регламенту України зазначено наступне: "Розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради звіту, інформації посадовою особою, зазначеної у частині першій цієї статті, включає доповідь чи виступ – до 20 хвилин, відповіді на запитання народних депутатів – до 20 хвилин, обговорення доповіді, звіту чи інформації відбувається, якщо Верховною Радою прийнято рішення по таке обговорення", тобто 226 голосів. Але розуміючи, що 20 хвилин буде замало для запитань, ми домовились на початку, що виділяємо годину, колеги, і ми вже обговорюємо більше години. Я думаю, це і є справедливість і відкритість в нашій дискусії. зараз я зазначаю, ще чотири є запитання від фракцій. Я тільки прошу бути лаконічними, я можу продовжити лишень на 15 хвилин. Чотири запитання і дві хвилини – відповіді, це може трошки затягнутись, і тому я прошу бути більш лаконічними також і у відповідях. Зараз Тарасюк

Ми вітаємо ті зусилля, які ви робите для того, щоб корупціонери сиділи у в'язниці і, дійсно, абсолютно точно, що нам потрібен суд, той суд, який буде виносити справедливі рішення стосовно корупціонерів і буде вирішувати справи. Саме тому, я хочу вам сказати, що Законом, який приймався в цьому залі про судоустрій і статус суддів, 31-ю статтею, цей закон подавав Президент України, створений Вищий антикорупційний суд, уже він створений. Групою народних депутатів і я належу до цієї групи народних депутатів, поданий закон для того, щоб цей Вищий антикорупційний суд запустити, наповнити його реальним змістом. Проблема полягає в одному, чому "торпедують" цей закон тому що ми виробили такий порядок добору цих суддів, щоб вони, дійсно, були незалежними, щоби не можна було поставити тих суддів, які будуть по телефонному праву вирішувати справи, ось в чому ключова проблема, чому цей закон не пускають. Тому я вас прошу як Генерального прокурора, якщо ви, дійсно, бажаєте, щоби корупціонери сиділи у в'язницях так само як і ми цього… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 10 секунд, звершіть. Допоможіть нам, щоби цей закон був розглянутий у парламенті, закличте фракцію, головою якої ви були, щоб цей закон поставили в порядок денний, ми його приймемо. Шановні народні депутати, не справа Генерального прокурора визначатися який закон краще. Я виходжу з простих практичних міркувань, створювати будь-яку інституцію з нуля означає, щонайменше, на рік відвести його організаційні дії, це показало і НАБУ, і будь-яка інша інституція, яка створюється з нуля. Я не заперечую проти того, що ви можете проголосувати ваш закон. Наскільки я знаю, він знаходиться в одному з комітетів, який визначив його як не конституційний, я не можу давати цьому оцінку, це ваша робота, це ваша робота, це не моя. Я лише, в міру свого практицизму, пропоную створювати цей суд в рамках існуючого Кримінального суду, як палата. В Кримінальному суді вже є палата сексуальних злочинів, палата ювенальної юстиції, інші палати, там може бути також палата по корупції категорії "А", маю на увазі розгляди справ корупції категорії "А", і добір нових суддів по тому методу, який ви пропонуєте. Я двома руками "за", за те, щоб це були однозначно нові судді, які пройшли через тести і перевірку вагомих впливових громадських організацій. Але давайте це робити, бо дискусії тривають вічно, а тисячі справ лежать і тому суспільство не довіряє всім нам. Ми всі влада, незалежно від того, хто яку носить посадову назву, депутата чи Генерального прокурора, чи Президента, чи Прем'єр-міністра, ми разом маємо створити зону справедливості. Я вважаю, що швидше, тільки з цієї підстави, це зробити на базі існуючої інституції. Ви вважаєте інакше, голосуйте інакше, але створіть цей суд. Дякую. Хочу проінформувати, що жодного рішення комітет ще не приймав по даному законопроекту, жодного рішення. Це також причина є того, що він не може бути в порядку денному. Отже, від "Опозиційного блоку" Юрій Бойко, будь ласка. Юрій Віталійович, я хочу повернуться до резонансного злочину, який стався біля Верховної Ради 15 серпня 2015 року, свідками якого були практично всі присутні в залі, в тому числі і ви, ви тоді ще були депутатом. Коли був підрив бойової гранати, і загинуло четверо нацгвардійців, які практично захистили собою нас. Потім нам в Раді був показаний фільм, де був підозрюваний, показали, як він жбурляв гранату, і ми всі очікували на швидкий вирок зловмиснику, який вбив цих людей. Якщо це не таємниця слідства, скажіть, будь ласка, на якій стадії знаходиться розслідування цього теракту і коли будуть покарані винні. Дякую. 14:04:53 ЛУЦЕНКО Ю.В. Дякую і доповідаю. Слідство завершено. Захист ознайомлюється з матеріалами слідства. Це означає, що, виконавши статтю 290, справа піде в суд. Коли закінчиться вивчення матеріалів, справа піде в суд. Слідство зробило свою роботу. Єдине, декілька фігурантів виділені в окреме провадження, по ним є інші обвинувачення, які потребують більших слідчих дій для того, щоб справа із-за цього не тривала, ті, по кому закінчено слідство, направляється до судового розгляду. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від Радикальної партії Ленський передає слово Олегу Ляшку. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановний пане Генеральний прокурор, на посаді, яку ви обіймаєте ви продемонстрували за рік, що минув: безвідповідальність, політичну заангажованість, не професіоналізм, упередженість і особисту політичну зацікавленість. Саме тому, через це вам не довіряють 99 відсотків українців, саме тому, через це вам не довіряємо ми і наша фракція в повному складі підписалася за вашу відставку. І, нарешті, шановний Юрію Віталійовичу, коли ви рекомендуєте мені, чи комусь іншому сплачувати податки, відповідати за якісь злочини, я вам перед цим рекомендую в дзеркало на себе уважно подивитися. Дякую, пане голово фракції за те, що висловлюєте критичні зауваження, за те, що підписуєтеся повним складом, дай Бог, щоб цей склад не зменшився ближчим часом. Для того є опозиція…

це є Ар'єв Володимир Ігоревич передає слово голові фракції Артуру Герасимову. Будь ласка, останнє запитання від фракцій. Шановні колеги, хочу висловити думку фракції "Блоку Петра Порошенка". Нам не соромно, що рік тому ми делегували на посаду Генерального прокурора Юрія Луценка. І за критеріями результативності, і за критеріями фінансової ефективності, і за критеріями відкритості і співпраці із Верховною Радою ми бачимо великі реальні кроки вперед у роботі ГПУ. Між іншим, як працюється без юридичної освіти? Не наламали дров, як боялися дуже багато людей? Але серйозне питання, за кілька місяців після вашого приходу в ГПУ ви розділили відомий департамент Горбатюка, який розслідував справи на Майдані. От сьогодні як ви дивитесь на це рішення? Воно було правильно чи ні? Дякую. 14:07:51 ЛУЦЕНКО Ю.В. Артуре, я все-таки навздогін колезі керівнику Радикальної партії, який вже побіг розказувати про мої погрози, нагадаю, я прошу Бога, щоб фракція "радикалів" не зменшилася, бо таке життя. Він постійно сам вимагає від депутатської зали зняти то з одного свого депутата, то з другого свого депутата, то з третього свого депутата депутатську недоторканість, навіть викреслити його з депутатів, ну, так він сформував фракцію. Я просто Бога прошу, щоб вона не зменшилася, бо опозиція в цій країні потрібна. Тепер щодо вашого питання. Я не схильний жартувати при відповідях на будь-яку частину діяльності Генеральної прокуратури України, це надто важка і відповідальна посада, щоби там віддаватися жартам. Да, мені заважає відсутність юридичної освіти, це правда. Я мушу інколи визнавати свої помилки. Шкода, немає фракції "радикалів", бо вони так довго описували, який я негідник, що подаю... підготував подання по Лозовому, а тепер, мовляв, його не подав – теж негідник. Да, я вважав, що подання готове і всі три керівника, які його готували, мені про це доповіли. Проте юридичний департамент доповів, що в поданнях частині 368 зі значком 2 "Незаконне збагачення" з частини Спеціалізованої антикорупційної прокуратури недостатньо доказів. довше випрацьовую це рішення, опираючись на людей зі стовідсотковим юридичним досвідом. але, тим не менше, політичної волі і енергії у мене достатньо для того, щоб примусити юристів працювати законно, але швидко. В цьому смисл. Я думаю, що наступний Генпрокурор буде вже точно з юридичною освітою, бо я доламаю каральну, політизовані машину ГПУ і зроблю з неї нормальну європейську інституцію, де кожен прокурор і слідчий не буде відчувати жодного страху перед тим, що мусить робити по закону. І останнє.

Ми всі маємо працювати разом. Одне з моїх принципових рішень на цій посаді: не буде гризні між відомствами. Ми одна команда: Генеральна прокуратура України, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки, Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, податкова адміністрація і взагалі всі інші державні установи, і, звичайно, Верховна Рада. Да, я розділяю департамент на один чи два, і це мої внутрішні рішення. Ефективність є, бо саме цей, новий департамент закінчив слідство і передав до суду Януковича, Арбузова, Колобова, Ставицького і так далі, Я рахую, що вчинив вірно. Проте це не означає жодної недовіри іншим працівникам. Це не виключає того, що… мого об'єктивного ставлення до заслуг. Єдине, на що я опираюся: не вірю тим в прокуратурі, хто дає багато інтерв'ю. Не вірю тим в прокуратурі, хто дає багато інтерв'ю. Вірю і підтримую тих, хто дає багато справ в судові процеси. Це мій принцип роботи з кадрами. Наостанок, з вашого дозволу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Віталійович, одну секундочку. Просто одна з груп не записалась, і право захищене є кожної для виступу. Я, з вашого дозволу, надам ще для відповіді – і вже тоді ви заключне. Може так бути, Юрій Віталійович? Будь ласка, Ничипоренко, одна хвилина, "Відродження". І потім вже буде заключне слово. 14:11:44 НИЧИПОРЕНКО В.М. Доброго дня, Юрій Віталійович! Запитання не має ніякого політичного підтексту, має підтекст тільки професійний. Скажіть, будь ласка, у вас є така служба власної безпеки, як і в любій силовій структурі. На сьогоднішній день у зв'язку з тим, що… ну іде боротьба з тими чи іншими питаннями, і це стосується там, де зарплата в конвертах і не вказані люди на робочих місцях, вже дуже багато випадків, я знаю, Львівська область Бориславський район, інші областя – там, де просто-напросто іде звернення в районну прокуратуру, що на такому-то підприємстві відбуваються такі-то і такі-то речі. Прокуратура реєструє провадження, але людина, яка написала цю заяву, її взагалі не існує. Розумієте, да? Тобто це означає, що в конкурентній боротьбі просто від людини, яка не існує, хто-завгодно може що-завгодно писати, і прокуратура реєструє кримінальне провадження. Це вже починає набирати масові обороти. Скажіть, будь ласка, як… ГОЛОВУЮЧИЙ. 10 секунд. Як з цим боряться? І взагалі, чи вважаєте ви, що нормально, якщо іде не анонімка, бо анонімку не розглядають, а від людини, якої взагалі не існує? Дякую. Питання важливе. З іншого боку, не реєструвати – неправильний вихід. Ми отримуємо заяву. Стоїть прізвище, підпис. Заяву треба зареєструвати, інакше це шлях до чергової гри в проценти і Думаю, що в даному випадку першим кроком слідчого має бути перевірка заявника. Очна з ним зустріч. якщо цього немає, безумовно, це неправильно, і я готовий реагувати, якщо ви направите відповідну інфорамцію. Інше питання. Чи можна з цим боротися? В кожній справі є індивідуальний підхід. Для того я й довіряю 25 прокурорам прокурорам областей, щоб вони на цим слідкували. Хочу вам звернути увагу, від масиву поданих заяв лише третина потім залишається в кримінальних провадженнях, яких ведеться реальне слідство. Тому да, така ситуація. Але це не якась унікальна українська, в усьому світі. Я щойно був в Румунії, вони також, Румунія веде мільйон 800 тисяч проваджень, із яких також відсіваються близько 60 відсотків заяв. Тому спокійно реєструємо все, але далі діємо по закону: перевірка заявника, фактичних обставин, відповідні слідчі дії, експертизи тощо.

критики, вона має місце, і я визнаю, що існують певні помилки. Я знаю точно, що мені є чим гордитися за роботу моїх підлеглих, але, звичайно, є людські переживання. Тим не менше, коли став на цю трибуну, відчув достатній спокій. Мені здається, що я знаходжуся в оточенні людей-однодумців. Я хотів би в останніх словах сьогоднішнього виступу і звіту подякувати народним депутатам усіх фракцій. Усім тим, хто написали мені 10 тисяч депутатських звернень, усім тим, хто подзвонили, усім сотням, які приходили на прийом, усім, хто на безкінечних телеефірах назвали мене всіма можливими, ну, інколи і неможливими епітетами. Я дійсно до цього неспокійно ставлюся, але це нормальний природній процес в демократичній країні. Тим не менше, я хотів би вас просити про одне: поважати Генеральну прокуратуру як інституцію за конкретні досягнення. Критикуйте, міняйте, вимагайте, але, будь ласка, давайте в цій країні ставитися до державних інституцій як до своєї гордості. Ви мене призначили на цю посаду, шановні народні депутати, я працюю разом із вами заради спільних українських інтересів. І я дуже сподіваюсь, що результатом сьогоднішнього дня буде не перетягування канату – Луценко більше зробив чи менше зробив, поставити йому двійку чи дванадцятку. Результатом буде подальша подальша спільна робота на подолання корупції і злочинності в нашій славній країні. Разом ми це можемо зробити, разом ми це зробимо. Слава Україні. Дякую за доповідь, Юрій Віталійович. Розгляд питання завершено. Інформацію взято до відома. Я хотів би ще повідомити, що третьому поверсі відбувається виставка "Світ ………" , яку організовує харківський соціальний театр дітей "Тимур", який відзначив своє 40-річчя. І організатори дуже просять, щоби народні депутати змогли прийти і оглянути виставку на третьому поверсі в холі Верховної Ради України. На цьому ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Завтра о 10-й годині прошу всіх прибути в зал для продовження нашої роботи. Дякую. Бажаю всім успішної роботи в комітетах. І завтра о 10-й ранку прошу без запізнень приходити в сесійний зал.